Дневният ред за седмицата е приет. Има ли процедурни предложения относно точки от дневния ред? Не виждам. Преди да преминем към

Не виждам. Моля, режим на гласуване за процедурното предложение.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, предвид разглеждането на първа, втора и трета точка от днешния пленарен ден, предлагам в залата да бъдат допуснати следните лица:

Атанас Запрянов, Драгомир Заков, Мартин Дановски, Добромир Симидчиев, Прошко Прошков, Събина Събева, Благомир Здравков, Славчо Томов, Ириней Константинов, Васил Грудев, Милена Стойчева, Красимир Симонски, Николай Павлов, Мартин Захариев, Борил Кръстев – кандидати за министри, вицепремиери и министър-председател. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря Ви, госпожо Атанасова. Има ли обратно становище, колеги? Не виждам. Моля, режим на гласуване за допуск в залата на изброените лица.

кандидата за министър-председател и кандидатите за министри на Република България. Уважаеми членове на Конституционния съд, уважаеми дами и господа министри, уважаеми колеги народни представители, уважаеми представители на съдебната власт, уважаеми господин председател на Висшия адвокатски съвет, Ваши Превъзходителства, уважаеми представители на религиозните общности в Република България, дами и господа!

предвидена в Конституцията, по избор на министър-председател. Ще прочета още веднъж трите точки, по които дебатът ще бъде общ, но гласуването разделно:

Давам думата на госпожа Десислава Атанасова от името на мандатоносителя да представи кандидатурата за министър-председател на Република България. Госпожо Атанасова,

Уважаеми господин председател на Народното събрание, уважаеми господин Министър-председател, уважаеми членове на Конституционния съд, уважаеми дами и господа министри, уважаеми народни представители, уважаеми представители на съдебната власт, уважаеми господин Председател на Висшия адвокатски съвет, Ваши Превъзходителства, уважаеми представители на религиозните общности в Република България, дами и господа! От името на парламентарната група на ГЕРБ-СДС имам честта и отговорността да представя пред Вас нашето предложение за излъчване на правителство на Република България с министър-председател професор Николай Габровски. Представям Ви кратка биографична справка на професор Габровски: Професор Габровски завършва медицина в Медицинска академия – град София, през 1996 г. Първоначално работи като лекар в неврореанимацията на УМБАЛ „Царица Йоанна“. В Клиниката по неврохирургия на болница „Пирогов“ започва работа от 1997 г. През 2005 г. доктор Габровски защитава дисертация на тема „Значение на съединителната артерия за неврохирургичната практика“. От 2006 г. е завеждащ на отделението по невроонкология. От 2008 г. е доцент по неврохирургия. През 2010 г. е избран за заместник-председател на Българското дружество по неврохирургия. През 2011 г. е избран за началник на Клиниката по неврохирургия е избран за началник на Клиниката по неврохирургия на Университетска болница „Пирогов“. От началото на 2011 г. е избран за национален консултант по неврохирургия към Министерството на здравеопазването. През януари 2012 г. професор Габровски е поканен за наблюдател в Борда на Европейския мозъчен съвет – координираща неправителствена организация, посветена на борбата със заболяванията на нервната система. Европейският мозъчен съвет работи в тясно сътрудничество с комисиите на Европейския съюз, Европейския парламент, Европейската и Световната здравна организация по заболяванията на мозъка. През 2014 г. е избран за професор по неврохирургия към Клиниката по неврохирургия на Университетска болница „Пирогов“. Професор Николай Габровски е избран за член на Управителния съвет на Българския лекарски съюз през 2015 г., а

През ноември 2021 г. професор Габровски е избран за член кореспондент на Българската академия на науките. През октомври 2022 Европейската асоциация на неврохирургичните дружества създава работна група за нововъзникващи технологии и иновации в неврохирургията и пръв неин председател е професор Николай Габровски. Представям на Вашето внимание една изключително достойна кандидатура на уважаван български лекар, общественик, член на Българската академия на науките, която считаме, че е най-достойна да бъде избран за министър-председател на Република България. Надявам се на разум във всички и с ясна сметка за последствията, ако това не стане. По-късно ще взема думата за изказване. Благодаря, господин Председател.

да представи структурата на Министерския съвет и Проекта за състав на Министерския съвет. Заповядайте, професор Габровски. Уважаеми господин председател на Народното събрание, уважаеми господин Министър-председател, уважаеми членове на Конституционния съд, уважаеми дами и господа министри, уважаеми народни представители, уважаеми представители на съдебната власт, уважаеми господин Председател на Висшия адвокатски съвет, Ваши Превъзходителства, уважаеми представители на религиозните общности в Република България, дами и господа! Поех отговорността за съставяне на редовно правителство с пълната убеденост, че е необходимо бързо преодоляване на общественото разделение, възстановяване на диалога между партиите, прекратяване на политическата криза и избягване на каскадата от предсрочни избори, възстановяването на доверието в институциите, постигането на обществен консенсус за провеждане на правосъдна реформа и ефективно противодействие на корупцията. Заявяваме ясна европейска евро-атлантическа насоченост на външната политика и на политиката за сигурност и отбрана, ефективно противодействие на всички форми на хибридна пропаганда и дезинформация. Поставяме нуждите на всеки български гражданин като приоритет за всички институции, готови сме да реализираме целенасочено публични инвестиции в ключови сектори за цялото общество, каквито са образование, здравеопазване, социална защита. Наред с това ще предложим бързи и ефективни антикризисни мерки, които да преодолеят предизвикателствата на икономическата криза, инфлацията и спада на икономически растеж, постигане на фискална устойчивост. Готови сме да създадем условия за разгръщане на икономическия, иновационния и научния потенциал на нацията и да продължим развитието на електронното управление и услуги. Правителството ще следва следните приоритети: 1. Разработване на Закон за държавния бюджет за 2023 г., съдържащ пакет от антикризисни мерки за ограничаване на инфлацията, за стимулиране на икономически растеж и за стабилизиране на публичните финанси. 2. Постигане на политически и обществен консенсус за конституционни и законодателни промени в областта на правосъдието, противодействие на корупцията и повишаване сигурността на гражданите. 3. Провеждане на ключови реформи, включително чрез Плана за възстановяване и устойчивост. 4. Полагане на активни политически и дипломатически усилия за приемане на България в Шенгенското пространство. 5. Мобилизиране и ангажиране на целия национален потенциал – подготовка на бизнеса, банковия сектор и гражданите за присъединяване на България към еврозоната през 2024 г., своевременно присъединяване на България към 6. Постигане на енергийна независимост, включително чрез продължаване на усилията за осигуряване на реална диверсификация на източника за доставка. 7. Увеличаване на националните отбранителни способности в рамките на колективната отбрана на НАТО, ускорена модернизация на въоръжените сили и повишаване на средата на живот на военнослужещите. България трябва да излезе час по-скоро от безвремието и спиралата на избори. Вниманието, енергията, времето и усилията на българските граждани трябва да бъдат насочени към постигане на общи национални цели, които гарантират сигурност, демокрация и просперитет.

заместник министър-председател по климатичните политики и министър на околната среда и водите; - министър на финансите; - министър на вътрешните работи; - министър на отбраната; министър на външните работи; - министър на икономиката и индустрията; - министър на регионалното развитие и благоустройството; - министър на транспорта и съобщенията; - министър на труда и социалната политика; - министър на здравеопазването; - министър на образованието и науката; - министър на културата; - министър на земеделието, храните и горите; министър на иновациите и растежа; - министър на електронното управление; - министър на енергетиката; - министър на туризма; - министър на младежта и спорта. Предлагам следния състав на Министерския съвет. - Малина Крумова – заместник министър-председател по управление на средствата от Европейския съюз; - Миглена Тачева – заместник министър-председател по обществен ред и сигурност и министър на правосъдието; Меглена Плугчиева – заместник министър-председател по климатичните политики и министър на околната среда и водите; - Маринела Петрова – министър на финансите; - Благородна Макева – министър на вътрешните работи; - Атанас Запрянов – министър на отбраната; Драгомир Заков – министър на външните работи; - Мартин Дановски – министър на икономиката и индустрията; - Добромир Симидчиев – министър на регионалното развитие и благоустройството; - Прошко Прошков – министър на транспорта и съобщенията; - Събина Събева – министър на труда и социалната политика; - Благомир Здравков – министър на здравеопазването; Славчо Томов – министър на образованието и науката; - Ириней Константинов – министър на културата; - Васил Грудев – министър на земеделието, храните и горите; - Милена Стойчева – министър на иновациите и растежа; - Красимир Симонски – министър на електронното управление; - Николай Павлов – министър на енергетиката; Мартин Захариев – министър на туризма; - Боил Кръстев – министър на младежта и спорта. Уважаеми дами и господа, България днес е не просто на кръстопът, а пред пропаст и по кой път ще поеме днес, зависи от нас тук и сега, от Вас в тази зала. Дали ще поемем по пътя на отговорността, разума и волята за преодоляване на надвисналата катастрофа чрез общи усилия, или ще останем затворени в лоното на популизма, конфронтацията и тяснопартийния интерес. Тук беше и моята роля, моето желание – без да се откъснем от тяснопартийното, конфронтацията, да се премине към експертното, прагматичното, професионалното. Такъв е и кабинетът, който Ви представих – от хора, които са професионалисти, без ярка партийна оцветка, с опит във всички нива на администрацията, готови да заработят ефективно и пълноценно още от първия ден. България има нужда от такова работещо правителство. България има нужда от работещ парламент. Това е най-сигурната антикризисна мярка, това е най-сигурната антиинфлационна стъпка, това е единственият начин да продължим по пътя към Шенген и еврозоната, това е единственият начин България България да остане пълноценен и достоен член на европейското семейство. Твърденията за голям шанс за съставяне на правителство със следващ мандат са подвеждащи и спекулативни. Най-голям шанс имаме днес тук и сега и ако го пропуснем, ще останем в ръцете на случайността и задкулисните уговорки, оставаме в ръцете на посветената на предизборна риторика 2023 г. – избори, след избори, след избори. Накратко, вместо през 2023 г. да се борим с дълговата икономическа криза, с икономическата рецесия, с кризата в сигурността, както национална, така и международна, с кризата на ценностите и дори с кризата на геополитическата ориентация, с кризата на болезнената конфронтация и противоборство в обществото, ние ще се хвърлим в пропастта на поредица от извънредни парламентарни избори. Това ли искаме за България? Това ли искаме за децата си? И в завършек, съзнавайки колко сложна е политическата ситуация, колко натрупано разделение през последните години има, ще се опитам със следващата притча да отворя една врата към помирение и път към разума.

също не успял да намери доказателства коя е истинската майка. Тогава той казал: „Нека да го разсечем на две – така всяка ще получи по една половина.“ Тогава истинската майка казала: „Не, дайте го на другата жена!“ Обръщам се към всеки един от Вас поотделно: нека любовта към България днес надделее, нека запазим родината си, нека заедно преодолеем бедата, в която сме изпаднали, и нека тази любов, която всеки от нас би трябвало да таи вътре в себе си, надделее над чисто егоистичното. Благодаря Ви за вниманието. Да живее България!

избор на министър-председател, на структура и състав на Министерския съвет. Имате думата, ще улесните много дебата, председателите на парламентарни групи, ако ни представите и списъка с изказващите се, за да можем да редуваме парламентарните групи. Имате думата.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър-председател, уважаеми колеги! Уважаеми професор Габровски,

а и днес както ние всички в тази зала, така и всички български граждани имаха възможност да се запознаят с впечатляващата биография на професор Габровски. Дори и тези от Вас, които няма да подкрепят това предложение, окачествиха тази биография като безспорна. Използвам възможността да благодаря на всички парламентарно представени сили в този парламент, затова, че не си позволиха да очернят образа на един от безспорните авторитети на българската медицина, на българската наука и на българското общество. И преди, и след нашата номинация професор Габровски ще продължи да бъде уважаван лекар и общественик, учен и от тези хора, които не само трябва да се слушат, но е нужно и да се разбират. Персоналният състав на проектокабинета, представен от професор Габровски, също се състои от от хора с богати биографии. Всички те са добре познати и уважавани в своите професионални общности и сфери. Изборът на фигури с такъв профил е целенасочен и надхвърля партийните, политическите и идеологическите пристрастия. Ние сме наясно, че в настоящата ситуация българският политически елит не е в състояние да излъчи стандартно коалиционно или еднопартийно правителство. Единствената възможност за стабилизиране обаче на българската държавност, представителна демокрация и политически живот е излъчването на правителство с програма, ясни приоритети и максимално широка подкрепа от няколко политически сили. Нашето мнение е, че професор Габровски и неговият кабинет притежават необходимите качества, за да предложат и осъществят антикризисна стабилизационна програма, която да гарантира на българските граждани максимално ниво на сигурност и предвидимост в динамичните и сложни времена, в които живеем. Този проектокабинет е възможност за всички политически сили и тази възможност не бива днес да бъде отхвърлена с лека ръка. Нещо повече, проектокабинетът Габровски може да се окаже единствената реална възможност за излъчване на правителство в Четиридесет Да, днес имаме шанс да започнем да решаваме политическата криза и кризата на доверието в политическата система с усилията на всички нас – представителите на българските граждани. Тези две кризи са предизвикателство към всеки един от нас и към всяка политическа партия в тази зала. Не бива да забравяме обаче, че цената за тях вече се плаща от цялото българско общество. През последните години политическото противопоставяне, радикализирането на твърдите партийни ядра и институционалният блокаж разяждат представителната демокрация и тъканта на нацията и държавата. Със съзнанието, че една политическа сила съществува преди всичко за да бъде полезна на обществото и държавата, ние ще подкрепим това предложение за правителство. И сме твърдо убедени, че неговата формула е предпоставка за постигане на приемлив компромис между различните политически субекти. Ще припомня, че през последните седмици в тази зала служебното правителство беше призовавано многократно от различни политически сили да внесе бюджет за 2023 г. Ако днес правителството на господин Габровски бъде избрано, то в максимално бърз порядък ще внесе такъв бюджет и той ще бъде приет от парламента, и това беше заявено като приоритет на това правителство. Ако този проектокабинет бъде отхвърлен, то ще означава, че всички призиви за внасяне на бюджет за 2023 г. към служебното правителство, всички призиви за загриженост към българската държава и българските граждани са били плод на лицемерие и дребни сметки за започване на предизборна кампания за поредните предсрочни избори. По същия начин ще стои въпросът и за всички онези, които твърдят, че максимално бързо трябва да бъдат приети законите, които да гарантират ефективното прилагане на Плана за възстановяване и устойчивост отново ще бъде демонстрация на политическо лицемерие. Уважаеми дами и господа, съзнаваме, че предложеният проектокабинет е контрапункт на всичко онова, което се случи от 2020 г. досега. Освен подадена ръка, освен възможност проектокабинетът на професор Габровски е и послание за необходимост от компетентно управление, в което участват уважавани хора. То не обещава фанатизъм, а прагматизъм. Няма свръхочаквания за светло бъдеще, а реални възможности с реални резултати за изход от кризите. Не отваря нови рани в обществената тъкан, а ще опита да лекува старите. В това отношение настоящото правителство, което предлагаме като мандатоносител, се различава радикално от последното редовно правителство и това със сигурност е неговото достойнство още преди да бъде избрано. Днес нашата парламентарна група – на партия ГЕРБ и на нашите коалиционни партньори от СДС, ще подкрепим решение, а не намерение. Ще подкрепим не лозунг, а политическо действие. Затова независимо какъв ще бъде резултатът от гласуването, ще си тръгнем оттук със съзнанието за изпълнен дълг към българското общество. Днес ние ще подкрепим истински, а не въображаем А отбор на България, и то с пълното съзнание, че България има нужда от редовно правителство, от работещ парламент, от антикризисна програма и ясна геополитическа ориентация. Тези от Вас, които ще гласуват срещу предложението за кабинет, ще гласуват и срещу тези четири предпоставки за по-бързо преодоляване на кризите и предизвикателствата. Ние сме убедени, че съвсем скоро те ще понесат своята политическа отговорност за това безотговорно решение. Благодаря Ви за вниманието. Още веднъж призовавам за разум

Не виждам. Следващото изказване – господин Андрей Гюров, председател на парламентарната група на „Продължаваме Промяната“. Заповядайте, господин Гюров. Уважаеми господин Председател на Народното събрание, уважаеми господин Служебен министър-председател, уважаеми членове на Конституционния съд, дами и господа служебни министри, уважаеми народни представители, уважаеми представители на съдебната власт, уважаеми господин Председател на Висшия адвокатски съвет, Ваши Превъзходителства, уважаеми представители на религиозните общности в Република България, уважаеми господин Преди точно една година правителството на „Промяната“ се закле в тази зала. Това беше правителство, което се сформира, за да създава мечти и надежди, а не да ги отнема.

Във време на война и световна икономическа криза Вие хвърлихте страната в политическа несигурност и предизвикахте предсрочни избори. На 2 октомври 2022 г. половин милион български граждани гласуваха доверие на „Продължаваме Промяната“, защото знаеха, че ние няма да се коалираме с ГЕРБ. Знаеха, че няма да предадем тяхното доверие. Ние обещахме да разградим модела ГЕРБ – ДПС не защото мразим някого, а защото обичаме България и защото българските граждани заслужават повече! Затова от парламентарната група на „Продължаваме Промяната“ ние днес няма да подкрепим предложения кабинет от ГЕРБ. Изминаха два месеца от изборите време, в което българските граждани очакваха парламентът и служебното правителство да поемат отговорност. Очакваха нов бюджет с актуализирани данни, със социални плащания, подкрепа за бизнеса, законодателство, свързано с Плана за възстановяване и устойчивост, решителни действия в посока истинска и дълбока съдебна реформа, както и истински усилия за влизане в Шенген. Вместо това в многочасови заседания парламентът се занимаваше активно с връщането на хартиената бюлетина – добре познатата порочна практика за манипулиране на вота на българските граждани. Днес Вие ни предлагате правителство, което не изпълнява първото най-важно условие – да може да носи политическа отговорност. Виждаме как за пореден път, когато очаква тежък мач, господин Бойко Борисов отказва да излезе на терена. Предлага ни се експертен кабинет, но простете, тук няма как да нямаме своите съмнения. На практика експертен кабинет не съществува. Всеки кабинет е политически, защото той трябва да бъде издигнат и подкрепен от политически фигури. Българският опит с експертни кабинети, дами и господа, е горчив. Те са се появявали във времена на нестабилност и са доказвали своята невъзможност да бъдат независими. През 1992 г. правителството на Любен Беров с мандат на „Движение за права и свободи“ управлява две години. Години, които хората помнят с навлизането на групировките в бизнеса, с финансовите пирамиди, с безразборното раздаване на банкови лицензии, които накрая доведоха до срива на банковата система през 1996 г. Друг експертен кабинет с премиер Пламен Орешарски управлява около година през 2013 г. Този кабинет остана в историята с един от най-големите грабежи на българското общество – с фалита на Корпоративна търговска банка, и с избирането на Делян Пеевски за шеф на ДАНС. Зад експертните кабинети на практика винаги стои нечия чужда политическа воля, а не тази на експертите. За съжаление, тази воля, явна или прикрита, доведе България до челните места на всички негативни класации в Европа. А когато експертите се разотидат, остава разочарованието. Вие ни предлагате правителство, което не изпълнява и второто важно условие – правителството да може да взема независими решения! Обявеният състав на проектокабинета само доказва, че експертното правителство е параван, зад който се крият коалиции по интереси. Голяма част от посочените имена на експерти са от банките с кадри и чекмеджета на Тройната коалиция, на ГЕРБ и на президента Радев. От „Продължаваме Промяната“ отдавна обявихме, че ние няма да подкрепим правителство с мандат на ГЕРБ. (Шум и реплики от ГЕРБ-СДС.) Причините сме изброявали многократно. Готови сме да подкрепяме отделни политики, които смятаме важни за страната и за българските граждани. Вероятно това е и причината седемте приоритета на проектокабинета да са като прекопирани от нашата програма, но това няма как да ни заблуди. Съдейки по предложените имeна с лъх на нафталин от Тройната коалиция или резервната скамейка на ГЕРБ, нито един от тези приоритети няма да е приоритетен. По-скоро голямата задача на този проектокабинет са местните избори, за да може статуквото да запази своите феодални владения. Само преди година „Продължаваме Промяната“ се появи като нова надежда и въпреки че скоро след това станахме свидетели на „задкулисието отвръща на удара“ ние и тези, които ни подкрепят, сме убедени – завръщането на „Промяната“ тепърва предстои. Благодаря. Благодаря Ви, господин Гюров. Има ли реплики? Господин Биков – първа реплика. Заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа, уважаеми господин Министър-председател, господа министри! Уважаеми господин Гюров, ще приема последното Ви изречение – завръщането на „Промяната“ предстои – като заплаха към цялото българско общество и към всички хора, които са с акъла си. На мен ми е изключително странно Вашето самочувствие изобщо да коментирате персоналния състав на това правителство, защото не е минало много време, откакто Вие предложихте Вашия персонален състав.

В по-голямата си част министрите на „Промяната“ – това бяха хора самодейци, които изобщо бяха лишени от възможността да управляват априори,

България започна да прилича на господин Кирил Петков, което е тежка травма за цялото българско общество (ръкопляскания от ГЕРБ-СДС), която трябва да бъде лекувана, а не да става повод за някакъв лозунг и за някаква манифестация на хора, които наистина не знаят къде се намират. Затова ние предлагаме като алтернатива – не просто като решение, като алтернатива на Вашето правителство, това програмно правителство с ясното съзнание, че то е коренно различно от Вашето. С ясното съзнание, че то няма как да бъде подкрепено от Вас, защото Вие сте хора, които сте излъчвали диаметрално противоположно послание към българското общество. В този контекст

Да изчакаме да заглъхнат аплодисментите. Има ли втора реплика? Няма. Искате ли дуплика, господин Гюров?

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър-председател, уважаеми членове на Конституционния съд, уважаеми госпожи и господа министри, уважаеми господин Габровски, уважаеми госпожи и господа кандидати за министри, уважаеми председатели на съдебната власт, уважаеми господин Председател на Висшия адвокатски съвет, Ваши Превъзходителства, уважаеми ръководители на религиозните общности в уважаеми госпожи и господа народни представители, дами и господа! Днес е исторически ден за България. Господа от ПП, ние си даваме сметка, че историята не започна нито от нас, нито от днес, нито от Вас. Днес е исторически ден за България. Често сме чували и често сме казвали, че предстоят исторически решения, и те са били такива. Днешното историческо решение ще бъде съдбоносно за всички нас, за страната ни, за държавата ни и нейното бъдеще. Основната характеристика на днешното историческо време е криза. Войната на няколкостотин километра от нас, тежката политическа криза, икономическата криза, липсата на План за възстановяване и оперативни програми са предпоставка за търсене на решение чрез съставяне на редовен кабинет. Това изисква отговорно държавническо мислене и поведение, включително и партийни компромиси. Днес можем да изберем редовно правителство. Всички да се обединим с общи приоритети, които да помогнат на хората, на всички нас да преживеем по-лесно зимата и да решаваме кризите. Отговорността пред държавата ни задължава да осигурим решение на кризите и решение на основните проблеми на хората. Това обаче се оказва нелека задача за партиите като цяло. Първият мандат принадлежи на най-голямата политическа сила. ГЕРБ спечели най много мандати, но недостатъчно, че да може да сформира самостоятелно правителство. Затова от първия ден всички говорим за диалог и отговорно поведение пред бъдещето на държавата. Затова от първия ден на това Народно събрание говорим за трасиране на нов път за установяване на нормалност в политиката. Единственият плюс на ГЕРБ е, че не предлага партийно-политически кабинет, а дава възможност и свобода на една част от елита на страната да предлага структура и състав на кабинет. Но ГЕРБ не положи достатъчно адекватни усилия, за да има широка подкрепа за това правилно действие. Знакът, който даде ГЕРБ с излъчването на кандидата за министър-председател, създаде надеждата, че това е възможно. Надеждата, че в името на държавността ще бъдат загърбени тесните партийни интереси и ще се положат усилия за диалог и на база диалог – очертаване на приоритети и програма за управление. На базата на диалог да се създаде такова партньорство, което да гарантира стабилност на управлението, на правителството, загърбвайки отречения модел на управление на ГЕРБ – поемане към установяване на нормалност в политиката. ГЕРБ показа, че не може да надскочи себе си. Показа, че няма ресурс за търсене и намиране на широка подкрепа на политики в името на хората, за бъдещето на страната. Най-лесно е ДПС да каже не на правителството на Габровски при тази липса на диалог и че е с мандата на ГЕРБ. Това означава предсрочни избори. Тези предсрочни избори биха възпроизвели сегашния модел и сегашната структура в Народното събрание, независимо кои конкретно са субектите на първо и второ място. Така ние завъртаме рулетката с избори, подлагайки на риск стабилността и сигурността на държавата ни, подлагайки на риск бъдещето на държавата ни. Докога? Ние от ДПС смятаме, че нямаме право на това. Партията ни от създаването си досега винаги е била отговорна пред бъдещето на народ, нация и държава. Съдбата на държавата ни изисква и своите компромиси. И ние правим огромен компромис. Искаме да дадем шанс кризите да бъдат решени. Най належащите проблеми на хората да бъдат решени! Нямаме право на друго поведение, когато на стотина километра от границите ни се води война, когато сме изправени пред тежки кризи – тъмна и студена зима, растяща бедност. Трябва да дадем шанс на правителството на Габровски да предложи и реализира стратегия за преодоляване на кризите в името на спасяването на държавата и държавността. Днешното решение е съдбоносно. Намираме се в критична точка от историята на страната ни на фона на война в съседство, тежки кризи, растяща бедност. Трябва да си зададем въпроса: дали няма да изпуснем шанса да спасим държавата си? С цената на някои компромиси да направим възможни решенията на проблемите! Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа! Държавата и възпроизводството на държавността изискват спешно търсене на съгласие за съставяне на редовен кабинет. Това е единствено основание да погледнем към предложения кабинет като шанс за излизане от политическата криза, което е предпоставка за преодоляване на всички останали кризи. Обръщаме се към всички националноотговорни партии, към системните партии, да погледнат отговорно към бъдещето на народа и държавата, да се обединим около най-важните национални приоритети и да изведем страната от настоящите кризи, да се научим да водим диалог, да се научим да водим дебати, да се научим да работим заедно. Нормалността в политиката зависи единствено и само от нас. Нужно е да се очертаят полетата на сътрудничество и да се намалят полетата на отрицание. Нужно е да бъдем смирени в името на по-висши цели, като бъдещето на нацията и държавата. Няма нищо по-важно от хората и решаването на техните проблеми. Съдбата на България е в ръцете на всички нас. Пътят е дълъг, изпитанията са тежки, но цената е бъдещето на България. Да бъдем отговорни! Благодаря Ви за вниманието. Благодаря Ви, господин Карадайъ. Има ли реплики към изказването на господин Карадайъ? Не виждам. Следващото изказване – няма записани при мен.

Днес е ден, в който определено ще има много сериозни политически изказвания, защото независимо от това, че се говори за съставянето на експертен кабинет, на неполитически кабинет, на кабинет, съставен от професионалисти, всъщност говорим за възможно най-политическия акт във всяка една парламентарна демокрация, именно в момента, в който съответният парламент, в нашия случай Народното събрание, излъчва върховния орган на изпълнителната власт – управляващото правителство. Заради това на мен ми се иска да акцентирам върху нещо, което не беше споменато от преждеговорившите, което очаквах да чуя, но не чух. Защото истината е, че българският парламент много често се занимава само и единствено със своите собствени проблеми, вторачен единствено и само върху ежедневни, дори понякога елементарни парламентарни битовизми. Огромната част от българското общество обаче някак си не забелязва това, че сега ще се гласува кабинет. Огромната част от българското общество пропуска даже и нещо по-важно преди съставянето на кабинета – пропуска и парламентарните избори, които избират Народното събрание, което пък на свой ред трябва да избере кабинет. Неслучайно на последните избори активността на гражданите за парламентарните избори беше изключително ниска, рекордно ниска – 39%. Като резултат от това, вместо да си направим правилните изводи, ние започнахме да плашим хората с нови избори. Вместо да осъзнаем, че имаме един много сериозен проблем с функционирането на българската държавност, която е поставена под заплаха, ние започнахме да говорим, че задължително, на всяка цена трябва да съставим правителство, не осъзнавайки, че точно всички тези компромиси – задължително, на всяка цена да направим това или онова, доведоха до плачевната ситуация, в която се намира в момента българската държава и българският народ, а именно народът да няма доверие на държавата си и да счита държавата си за най-сериозен свой враг. Да живее с мисълта как да излъже държавата и как да направи така, че да не даде това, което е нужно, за да може дървата да върви добре. Не чух точно в този ред на мисли това, което нас от ВЪЗРАЖДАНЕ винаги най-много ни е интересувало. Не чух думата независимост, не чух думата свобода, не чух думата демокрация. Между другото, когато започна да се развива нашата така наречена демокрация демокрация след 1989 г., това бяха основните думи, които тогава се говореха. И в името на тези думи свобода, независимост, демокрация вървеше целият преход, обяснявайки как ние всъщност това, което правим сега в момента, е да се откъснем от стария тоталитарен съветски комунистически модел. Така беше години наред, десетилетия наред. Само че леко и неусетно ние се върнахме в същия този модел. Стигаме дотам, че 33 години след първите свободни избори в България – 32 всъщност, ние вече приемаме изборите като заплаха. Един от преждеговорившите използва думата риск, изборите са риск. Изборите са риск само и единствено в тоталитарните общества, защото тогава народът може да свали тоталитарния режим. Точно поради тази причина и диктатурите не провеждат избори. Обаче в нашето общество в момента и партиите в парламента, като изключим ВЪЗРАЖДАНЕ, и медиите основно представят изборите като заплаха, едва ли не първата заплаха за националната сигурност. Като заплаха се представят и допитванията до българските граждани. Не беше споменато нито веднъж предложението за референдум, което ние от ВЪЗРАЖДАНЕ имаме по отношение на най-важния в момента, ключов въпрос за бъдещето на българската държава следващите 12 месеца запазването на българската финансова независимост и оцеляването на българския лев. Вместо това слушаме как трябва да унищожим собствената си валута. Слушахме го от кандидата за министър-председател, и то неведнъж, чухме го и сега. Разбира са, това е негово право и всеки тук в тази зала има право на своите убеждения. Но никой няма правото да представя своите убеждения като убеждения на българския народ. Точно заради това има избори, точно заради това има референдуми. И това е един от ключовите моменти, поради който ние от ВЪЗРАЖДАНЕ няма да подкрепим този кабинет. Без да коментираме какъвто и да било елемент от него. Без да коментираме каквато и да било личност в него, защото личностите в работещите демокрации, в успешните държави нямат чак толкова голямо значение, те са на второ място след политиките, след програмите, след платформите. Те служат само и единствено като инструменти за прилагането на тези политики. За съжаление, политиките, които ни предлага този кабинет и които чухме от господин Габровски в неговата реч от тази трибуна, не са тези, които ние от ВЪЗРАЖДАНЕ бихме подкрепили, защото това Народно събрание само в рамките на около две седмици гласува четири решения, които бяха в пълно противоречие с българските национални интереси и които обслужват чужди национални интереси, конкретно на една държава – Съединените американски щати. Ние считаме, че в този случай няма как да дадем подкрепа за такъв кабинет, защото имаме сериозни и непреодолими вътрешно- и външнополитически разминавания, в което, още веднъж повтарям, няма нищо лошо. Това е хубавото на демокрацията, че можем да имаме разминавания и въпреки това да си говорим. Лошото е, че в нашия случай диалогът се е изродил в разговор между глухи, които не се разбират – говорят си, но всеки чува само себе си. Аз искам да припомня тук един случай от нашата не чак толкова далечна история, отпреди около 60 години, ако трябва да съм съвсем точен, преди 59 години, и преди 49 години. През 1963 г. и 1973 г. на два пъти на разширен пленум на Централния комитет на Българската България да стане 16-а република на Съветския съюз. Знаете ли с какви мотиви? Първият мотив – това е висша проява на патриотизъм и защита на националните интереси. Така ще защитим националните интереси, ще станем част от силния Втори мотив – така ще укрепим българската независимост, гласът ни ще се чува там, където се взимат решенията – в Москва. Да Ви звучи познато? Сменете Москва с Брюксел и Съветския Чел съм протоколите от тези пленуми, те са публикувани, между другото. Знаете ли, има поне 50 изказвания там на, разбира се, такива верноподанически настроени делегати, които казват дори няма нужда от референдум, другари, защото ние знаем какво мисли българският народ! Да Ви звучи познато това, другари? Защото на нас ни звучи адски познато, слушаме го всеки ден. Ето защо ние от ВЪЗРАЖДАНЕ няма да подкрепим този кабинет, защото в него липсва свободата и независимостта на България. И между другото, ето защо няма да подкрепим и друг кабинет, предложен от друга политическа сила в този състав на Народното събрание, защото, реално погледнато, говорим за почти едни и същи политики. Тук преди малко господин Гюров каза, че тяхната програма била преписана от ГЕРБ, ние, разбира се, много се засмяхме на това нещо, защото беше смешно, честно казано, от гледна точка на това, което искаха да кажат представителите на „Продължаваме Промяната“. Но в същността си господин Гюров е прав. Политиката, която се следва по основните външнополитически и вътрешнополитически линии на развитие на българската държава е една и съща. Защото въпреки противоречията тук между „Продължаваме Промяната“, които сега декларират, че няма да подкрепят кабинета на ГЕРБ, и ГЕРБ, които предлагат този кабинет, и ДПС, които заявиха, че ще го подкрепят, и „Български възход“, които не знаем дали ще го подкрепят, но те до момента са единствените, които не са казали – всички те гласуваха по един и същи начин, когато ставаше въпрос за за унищожаването на българския лев, за предоставянето на българско оръжие за Украйна като подарък, за подаряването на още няколко милиарда лева за американски чертежи и за решението за вкарване на опасно атомно гориво в АЕЦ „Козлодуй“ от американски производител. Няма разлика – еднакви са решенията. Очевидно е, че разминаванията са личностни в този случай. Ние обаче от ВЪЗРАЖДАНЕ винаги сме били противници противници и ще продължаваме да бъдем противници на личностните отношения в българската политика, защото ние тук не представляваме себе си. Ние представляваме български граждани – хиляди и милиони български граждани, отишли на изборите, и трябва да представляваме техните намерения, техните нагласи. Длъжни сме да говорим помежду си и сме длъжни да търсим общото сечение на българския национален интерес, заради което общо сечение, ако успеем да го постигнем, българският народ ще отиде да гласува на следващите избори в много по-голяма степен, отколкото на предишните. И ако успеем да го постигнем няма да ни притеснява това дали изборите са през зимата или през лятото. Защото, извинявайте, обаче е крайно, крайно инфантилно за нашата държава на XIV века, почти най-старата национална държава в Европа, да се страхуваме от провеждане на избори през зимата, защото щяло да е студено, или пък не правим избори през лятото, защото хората почивали. Това е обидно за нас като представители на собствения си народ, за народа няма да говоря, защото не мога да говоря от името на целия народ. Мога да говоря от името на нашите избиратели – четвърт милион, и знам какво мислят те. В този случай обаче очевидно е, че това сечение няма как да бъде постигнато и затова най-доброто решение е да отидем на нови избори, в което няма нищо лошо. Напротив, новите избори са решението и изходът от политическата криза, а предизвикването на един насилен състав на кабинет в това Народно събрание, което, очевидно е, че не може да роди стабилно правителство, само

Съобразно чл. 53, ал. 1 от Правилника нечленуващите в парламентарни групи народни представители имат общо 10 минути, а всеки един поотделно – общо до пет минути. Господин Божанков, Вашето време е три минути до пет. Заповядайте. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, уважаеми гости! С уважение трябва да се отнесем към персоналния състав на Министерския съвет, защото е нужна смелост в такъв момент, съзнавайки личната цена, която всеки от тези хора ще плати, да направиш това за страната си и трябва да ги поздравим за това. Несъмнено България има нужда от редовно правителство. Несъмнено парламентарният модел в страната ни е под риск. Но несъмнено и се премълчава един голям проблем. В стаята има слон, вносителят на този кабинет не желае да говори за него. Самият факт, че те трябва да се скрият зад някого, че трябва да предложат кабинет, от който да се дистанцират, че трябва да кажат, че той сам е селектирал себе си, една романтична история, на която едва ли някой вярва. Зад този факт се крие истинският проблем. Първата политическа сила в България не може да състави редовно правителство, защото няма парламентарна подкрепа, няма и обществена подкрепа – има огромна обществена неподкрепа. А причината за това сложно положение е основно в ГЕРБ, в техните минали управления и във факта, че зад техните минали управления отговорност не е поета, грешки дори не са признати. Не водейки този разговор няма как да тръгнем напред. Няма как и този кабинет да свърши основните приоритети, за които говори, които, между другото, са и правилни. Но е факт, че никой, давам пример с Шенген, не е казал – не Ви приемаме в Шенген, защото нямате редовно правителство. Имаме проблем с корупцията и съдебната система. Но и за това няма нищо конкретно, тоест да не подкрепим този кабинет има и чисто принципни съображения. Да, в тази посока наистина няма нищо конкретно. Колеги, живеем в много странно политическо време, когато НДСВ възкръсва, новото ляво е като старото, само че е ново. Очевидно всички са наясно, че проблем има. Едни обаче опитват да го решат с Велико народно събрание, други искат да го решат с промени в Изборния кодекс, но в крайна сметка всички знаем къде е истината – за делегитимацията, за ниското доверие, за очевидния факт, че едно цяло поколение в българската политика е застанало на пътя и не желае да се отмести, а едно ново поколение да поеме отговорност за своята страна и да направи така необходимата промяна. Затова, колеги, аз смятам, че този кабинет не може да бъде подкрепен въпреки добрите усилия, които са положени, и въпреки добрите качества на някои от предложените министри. Благодаря. (Ръкопляскания от Има ли реплика към изказването на народния представител Явор Божанков? Не виждам. Няма. Следващо изказване – госпожа Корнелия Нинова – председател на парламентарната група „БСП за България“. Уважаеми български граждани, уважаеми господин Председател на Народното събрание, уважаеми господин Министър-председател и министри, уважаеми членове на Конституционния съд, уважаеми народни представители, уважаеми представители на съдебната власт, уважаеми господин Председател на Висшия адвокатски съвет, Ваши Превъзходителства, уважаеми представители на религиозните общности в Република България! Ние депутатите от Коалиция „БСП за България“ няма да подкрепим правителство, предложено от ГЕРБ, с кандидат за министър-председател професор Габровски. Това решение взе нашият колективен орган – Националният съвет на БСП, на 8 октомври. То не е конюнктурно, то не е intuito personae, то е принципно, последователно и отстоявано години наред. Поне от шест години ние водим борба за промяна на модела на управление на ГЕРБ, за промяна на начина, по който ГЕРБ упражняваха властта. Още през 2017 г. нарекохме този модел паралелна държава. Продължаваме и днес да се борим с паралелната държава. Тя представлява неуважение към институциите, неуважение към разделението на властите и взаимния им контрол, задкулисно взимане на решения в интерес на малцина и обогатяването им за сметка на мнозина, ръст на бедността и на неравенствата, кражби и корупция и липса на справедливост чрез ефективни съдебни присъди за онези, които са прекрачили прага на закона. Това е паралелната държава и тя няма цвят, уважаеми народни представители. Тя може да е присъща за всяка партия и за всяко правителство. Вчера с изненада чухме председателят на Стратегическия съвет на президента да казва, че има поносимост между президентската институция и ГЕРБ. Дали тази дума не е слаба? Дали просто този модел на управление не се приспособява към всяка нова власт, към всеки силен на деня и дали това не е голямото предизвикателство пред всички нас като общество и като политици? Защото освен пред множество кризи сме изправени пред една сериозна – загуба на парламентарната демокрация. За нас авторитетът на партиите, връщането на авторитета на партиите в очите на българските граждани преминава през изчистването на партиите от собственото им задкулисие и зависимости – всяка една, която и да е тя, и това е най-голямото предизвикателство пред политическата класа днес според нас. Освен пред това предизвикателство сме изправени пред множеството кризи и в резултат на войната икономическа, енергийна, социална, демографска. Ние от „БСП за България“ си даваме сметка за това. Даваме си сметка колко е голяма отговорността в момента да се състави редовен кабинет и парламентът да продължи да работи в името на това да бъдем равноправни и равностойни европейски членове; в името на това да преведем България през кризата зимата; в името на това да започнем дългосрочните промени във всички системи в България – и здравна, и образователна, и социална. Да, ние сме отговорни хора и си даваме сметка за това. Според нас имаме две задачи, имаме и две възможности. Първата, да продължим борбата с модела на управление, наречен от нас отдавна паралелна държава, борба, изстрадана от „БСП за България“, борба, доказана в годините с действията ни, че на този вид държава ние не се продаваме и предаваме. Втората задача, да преведем България през кризите, да я преведем отговорно и преди всичко с мисъл за хората. За това нещо има две възможности ние ги виждаме във втория или третия мандат. Думите, че само първият мандат представлява възможност за просперитет и бъдеще на България, ние не приемаме. И Конституцията, и демокрацията са дали възможност и за втори, и за трети опит. Категорично няма да подкрепим предложението на ГЕРБ за министър-председател, с уважение към персоната на професор Габровски, както му заявихме на срещата, за състав на кабинета и за персонален състав. Очакваме втория и третия мандат, за които сме отворени за разговори, за търсене на възможност за надпартиен, за национален интерес, но в името на тези две цели, които Ви казах – продължаване на борбата с паралелната държава, върховенство на закона, справедливост, борба с бедността и неравенствата и превеждане на България през предстоящите тежки зимни месеци, с перспектива за сериозни промени в системите ни на здравеопазване, образование и социална политика. Благодаря Ви за вниманието.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

будят изумление. Когато атакувате президента Радев, аз нямам нищо против това, разбира се, но веднага си спомням 2016 г., когато аз като външен министър, Вие като председател на БСП, тогава водехме люта битка именно по отношение на тази кандидатура. Президентът Радев още тогава обясняваше, че Крим е руски, Вие се срещахте някъде там с господин Решетников. Вие го издигнахте – БСП,

заедно с човека, който вдигна юмрук. Всичко това са факти. Сега, в момента, изведнъж се сетихте, че той управлява еднолично през служебни кабинети непрекъснато, и вместо да седнем да говорим сериозно за избор на редовно правителство, отново си говорим нещо за това кой ще подкрепи правителство с първия мандат и защо първият мандат не бил подходящ. Говорите за втори мандат, но вторият мандат отива при „Продължаваме Промяната“, които преди няколко дена Ви нарекоха статукво. (Реплики.) Статукво ли сте, госпожо Нинова? Аз не знам, трябва да им кажете на тях, защото вече всичко стана шизофренно. Аз не мога да разбера кой на какви принципи се опира тук?! Затова се чудя има ли разум изобщо в тази зала?! Има ли нещо, на което да се опрем, нещо здраво, на което да се опрем? Затова Ви призовавам, а по-късно и в изказването си ще Ви призова отново да стъпим на здрави принципи, на които е опряна парламентарната демокрация,

Позволих си да Ви направя забележка да се придържате към темата, защото иначе дебатът ще тръгне в други релси, които не са желателни днес. Констатации от рода на „президентът управлява еднолично“ не са коректни, защото става въпрос за изпълнение на конституционни правомощия, които днес имате възможност да ги прекъснете, ако искате. Има ли втора реплика? Заповядайте за втора реплика,

изслушахме напоително хората, които изложиха аргументите си за подкрепа, и тези, които ще гласуват против правителството, но говорещите до този момент не казаха всъщност истинската причина да сме днес тук и това е циркът или шаблонът, зад който се крие ГЕРБ в невъзможността си да състави правителство, да намери мнозинство и да управлява България. Всъщност Вие не адресирахте в изказването си големия страх в тази зала – страха, не дай си боже, някой да излезе, да го няма и това правителство да мине, страха, че хората, които са приели да заемат тези шаблонни позиции като бъдещо правителство, притеснението им, че всъщност това правителство може да се случи и те ще трябва да управляват под ръководството на ГЕРБ, страха, че всъщност те ще трябва да управляват България, а не могат. Моля да го адресирате в дупликата си. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря Ви. Има ли трета реплика? Да, господин Биков, заповядайте за трета реплика, ако няма от другите парламентарни групи. Не виждам, заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Нинова! Моята реплика е съвсем конкретна, защото тезата, че съставът на предлагания кабинет е сравнително добър, че да кажем България има нужда от редовно правителство, разбира се, е подкрепена от нас. Но това, че мандатът е на ГЕРБ-СДС, е единственият Ви аргумент да не подкрепите това правителство е притеснително, защото според мен, и тук искам конкретен отговор, според мен това означава, че Вие априори отхвърляте каквато и да било подкрепа на ГЕРБ-СДС при евентуален втори, Това означава Вашият аргумент и ние няма да дадем подкрепа на никого, ако тя не бъде поискана публично със серия от аргументи, и то много тежки и сложни аргументи оттук нататък. И затова искам да Ви кажа още днес: ако сте решили, че това правителство, което Ви предлагаме, е лошо само защото е предложено от нас, поискайте подкрепата, но много тежко я поискайте, защото иначе няма да получите нищо. Благодаря Ви. Госпожо Нинова, ще използвате ли правото си на дуплика? Да. Заповядайте. Странно, че толкова принципно изказване предизвика толкова личностни реакции. Господин Митов, сигурно не сте ме разбрали, особено латинския термин, който използвах, затова ще го преведа за Вас. Intuitu personae означава с оглед на личността на латински. Неслучайно започнах с това, че нашите решения са принципни, а не са продиктувани intuitu personae, тоест според личността. Така Ви отговарям за президента Радев – това, което ме попитахте. Това, което казах, е, че задкулисният модел на управление се мести според това кой е на власт, приспособява се и се залепя за него и е принципен въпрос. Днес може да е президентът Радев, утре да е президентът Петров, вдругиден да е премиерът Иванов. Това е големият въпрос пред България – без оглед на личността в конкретния случай. Що се отнася до принципи за здраво, на което да стъпим, ние Ви ги предложихме: освобождаваме се от зависимостите икономически, лобистки, бизнес зависимости, външни, вътрешни, всякакви. Хайде, започваме на чисто – с чиста политика, с чисти хора. Ето Ви един принцип. Можем ли да стъпим на друг принцип – върховенство на закона и правова държава?! Кога ще видим осъдени или пък оправдани? Онези, срещу които подадохме сигнали преди шест години, стоят на нечие прокурорско бюро. Не можем ли да стъпим на принципа на правовата държава и справедливостта в името на хората?! Хайде да видим това! Можем ли да стъпим на принципа „преди всичко трябва да си спасим нацията да съществува“ и да кажем, че демографската катастрофа е задача номер едно и да спрете да блокирате малки конкретни решения, с които да започнем да решаваме този проблем, като например майчинството втората година да бъде увеличено колкото е минималната работна заплата. Давам най-малкия пример и може би най-незначителния в тази политика. Можем ли да стъпим на принципа, че всеки български гражданин има право на достъп до здравеопазване? И най-накрая да кажем: хайде стига с този лобизъм и тези зависимости – болниците няма да бъдат търговски дружества и няма да се търгува със здравето на хората! Ето Ви нещо здраво. Хайде да видим образованието. Можем ли да стъпим на здравото, че българските учебници трябва да са достъпни, че в тях трябва да пише истината за българската история, че там трябва да са българските класици, че децата трябва да се учат от един учебник, а не 10 лобистки фирми да печатат 12 учебника и да тормозят българските родители и може ли тези учебници да са безплатни в името на децата? Ето нещо здраво – децата! Мога да продължавам така още дълго. Да стъпим на това здраво, нали искате принципи! Ето Ви принципи. Можем ли да стъпим на здраво, че сме най-бедната държава и в крайна сметка да направим всичко възможно да има работеща икономика, която да увеличава доходите на работниците, и ефективна социална система, която да плаща ефективни пенсии? Да стъпваме на това здраво. Хайде, ние за този разговор сме готови. Господин Биков, кой каквито ще етикети да лепи на БСП, Вие казахте, че „Продължаваме Промяната“ ни нарекли статукво, други ни нарекоха хартиена коалиция, трети не знам си какво – Ваше право е, живеем в демокрация и всеки има право да оценява другия. Най-важно е как ще ни оценяват хората, това е най-важно! И днес те очакват съществени решения за тях и според това какви решения ще вземем, ще ни оценяват всеки всеки поотделно и всяка партия поотделно. Затова още веднъж призоваваме към разум, националноотговорно поведение, борба с пороците на системата, трупани години наред, и единомислие по ключовите въпроси за българския народ, част от които изтъкнах пред Вас. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря Ви, госпожо Нинова. Думата има господин Христо Иванов – председател на парламентарната група на „Демократична България“. Благодаря Ви. Уважаеми господин Председател на Народното събрание, уважаеми господин Служебен министър-председател, уважаеми членове на Конституционния съд, дами и господа служебни министри, уважаеми народни представители, уважаеми представители на съдебната власт, уважаеми господин Председател на Висшия адвокатски съвет, Ваши Превъзходителства, уважаеми представители на религиозните общности в Република България, уважаеми господин Габровски, уважаеми господа и дами кандидати за министри, уважаеми колеги! Вземам думата, за да изразя позицията на представляваната от мен коалиция. След много дискусии по настоящата политическа ситуация и обсъждане в рамките на групата нашето решение потвърждава дългосрочната ни позиция, че ние не можем да подкрепим това правителство така предложената като формат и като политическа платформа идея за управление на страната. Сега, този дебат може да се плъзне и частично се плъзга по повърхността на, от една страна, се твърди, че на страната ѝ трябва правителство – самата истина, редовно, и че това е някакъв приличен, приемлив вариант, и ако не гласуваме за него – край. Или това, или нищо. Общо взето, така звучат аргументите на ГЕРБ. Ние, от своя страна, бихме могли да възпроизведем много неща, които са казвани и от нас включително по отношение на ГЕРБ като мандатоносител, и с това да се ограничим в дебата. На мен ми се струва, че днешният ден изисква по-скоро въпрос какво да се прави и оттам трябва да изхождаме в оценката си на това дали да подкрепим този кабинет или не. България, и ние изхождаме от това като аксиома, има нужда от дълбока промяна. Тази дълбока промяна е необходима не защото един или друг го е казал, а защото без това ние не можем да решим политическата криза. Тази политическа криза не се дължи на междуличностни отношения и на казани думи. Тук се правят такива подмятания, интриги – Вие казахте, те Ви казаха как ще реагирате на това и така нататък. Не е това плоскостта, на която ние можем да разберем проблема, пред който сме изправени. Ние трябва да разбираме, че ако не решим дълбоките основания на политическата криза, и да изберем кабинет, и да не изберем кабинет, тя ще се върне. Политическата нестабилност ще се върне. В някакъв смисъл дори ако изберем кабинет, който не може да отговори на тези въпроси, той може да задълбочи тази политическа криза, и този риск съвсем не е за подценяване. Тази необходимост от промяна, от смела реформа, от трансформация на страната според нас е отправната точка за всеки политически разговор как да решим безизходицата, в която сме се оказали. Има два подхода. Единият подход е конфронтационният подход, подходът на играта с нулев резултат. Ще дойдат добрите, новите, чистите, ще изметат всички останали, ще вземат властта и ще оправят всичко. Видяхме и знаем, че това не работи. Видяхме, че то няма как да произведе резултат. Другият подход е също толкова деструктивен – идеята, че ще игнорираме необходимостта от промяна. Ще се правим, че не разбираме защо тя е необходима. Ще се опитваме да отговаряме на нея с всички възможни средства, но не и със сериозен разговор за дълбоките причини. Това, между другото, може да бъде също толкова деструктивно и конфронтационно, и се вижда, че е, колкото и другото. Това, което „Демократична България“ се опитва да предлага, да работи за него, е подходът на съгласието. Подходът, който се основава на разбирането, че ние нямаме две Българии. Че България, такава каквато я имаме, няма ресурс за още повече разделения, за още повече войни с нулев резултат, тоест или Вие, или ние, които и да сме ние, които и да сте Вие, или да са Вие. Но трябва да е ясно, че съгласието не може да бъде замитано под килима на проблемите. Че всяко съгласие, за да бъде отговорно и продуктивно, трябва да почива на честен и откровен разговор за дълбоките причини на проблемите, пред които сме изправени. Съгласието не може да бъде просто церемониален жест, който да каже – било каквото било, давайте да продължаваме напред. ГЕРБ и ДПС, и всички политически формации, които бяха опозиция в предишния парламент, ни търсят сметка – тези, които подкрепяхме управлението, яростно и с хъс, и така трябва. Но не им се иска да разговарят по същия начин не само за тези седем месеца, но за 12-те години преди това. Този разговор не може да бъде заобиколен, колеги, ако искаме реално да продължим напред. Този разговор не е разговор за това един или друг да бъде посочен и от политическата трибуна да бъде осъден. Този разговор е за дълбоките системни основания на това, че България е затънала в системна корупция и това се отразява на нашата икономика, това се отразява на политическия живот, това се отразява на доверието на международните партньори, с които ние искаме да работим и на които разчитаме. Много е лесно да кажем: несправедливо е, че ни отказват допускане в Шенген. Холандия такава, Австрия инаква, ние сме, както се казва, много убави. Но не работи и няма да произведе желан политически резултат. По същия начин без сериозния разговор за дълбоките системни основания на корупционния модел ние няма да можем да решим нито един голям проблем на страната. Това за нас в „Демократична България“ е крайъгълен камък на всеки анализ, който трябва да се направи на едно или друго предложение за управление. Ние смятаме, че без такъв сериозен разговор, а той се избягва, на този етап, в тези условия не можем да подкрепим управление, което да бъде на база на мандат на ГЕРБ и в такава степен да зависи от ДПС. Считаме, че това рискува, вместо да реши политическата криза, да създаде нови основания за дестабилизация. Мисля, с цялото ми уважение към професор Габровски, че дължим отговор на него какво мислим за неговото усилие. Господин Габровски, Вие сте лекар и влязохте на политическия терен в един момент, в който българската политическа система е болна, и това породи много надежди. Може би на подсъзнателно, как да кажа, на пожелателно ниво, но за съжаление, Вашата кандидатура не върви с ясна диагноза какво е заболяването в дълбочина. Не върви и с лечение и затова ние не можем да видим в нея нещо, което заслужава да бъде подкрепено. Вие много искрено и много правилно казахте, че си поставяте за цел нормализация и това също буди симпатии. Проблемът е, че трябва да кажем коя е нарушената норма, какво е изкривяването. И трябва след това да имаме наистина откровен разговор за това как всъщност да върнем нещата към някаква норма и каква е тя. Вие сте ново лице и това също буди симпатия и надежда, но нямате ясна програма за обновяване. Впрочем, за съжаление, и това не е Ваша вина, бяхте поставен в една малко странна ситуация да трябва половината от времето да се обяснявате как са се появили хората около Вас, които Вие предлагате. Това не е, пак казвам, укор към Вас, но е израз на проблем. Вие нямате и това, което се предлага днес, няма отговор на един много прост въпрос: какви са гаранциите, че то няма да се превърне в следващ кабинет „Беров“? Въпросът е лесно да се формулира. Аз абсолютно сериозно отчитам, че на него лесни отговори няма. Няма лесни отговори на този въпрос при тази ситуация. Само че аз не виждам дори опит нито от Вас, а моята претенция е към мандатоносителя, който застава зад Вас, да се отговори на този въпрос. Ние смятаме, че един такъв кабинет, който изглежда като още един служебен кабинет, само че селектиран на друго място, по общо взето толкова прозрачен начин, колкото и служебните кабинети се селектират, и по толкова непублично отчетен начин, не е достатъчно лечение, не е достатъчен отговор на проблемите, които България има, трябва повече. Аз няма да влизам в персонални оценки, но това, което ще кажа, е, че не виждаме в състава, който предлагате, ресурс за онези дълбоки промени, от които България има нужда. Не виждаме ресурс за амбициозни реформи. Ще каже някой: „Ама какви дълбоки промени, какви амбициозни реформи, ние просто трябва да имаме някакъв кабинет.“ Не, нашата теза е, че точно защото е трудно, точно защото има политическа криза, ние трябва да си полагаме и да си поставяме високи цели. Ние чухме Вашата програма, и тя е, за съжаление, немного далече от лозунгите. Чухме, и аз приветствам лично във Ваше лице заявката за съдебна реформа, но Вие не може да не си давате сметка, че когато говорите за конституционна реформа, Министерският съвет не може да играе водеща роля. Това е въпрос, който трябва да се решава тук. И не може да не си давате сметка, че когато Вие го казвате, а партията, която Ви издига, мълчи по този въпрос – това се случи на нашата среща с Вас. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ЦОНЕВ: Вие казахте това и казахте, че се надявате, че партията, която Ви издига, ще Ви подкрепи. Колегите си замълчаха тактично. Ние сериозен, ангажиращ отговор от ГЕРБ по въпроса за конституционната реформа на модела на съдебната власт, на Висшия съдебен съвет и на прокуратурата нямаме и до ден днешен. Всичко това не ни дава основание да гласуваме за този кабинет. Трябва ни дълъг разговор, и той трябва да е сериозен. Просто призивите за диалогичност, след които следват очевидни кампанийни лозунги, не вършат работа и ние го виждаме. Или ще започнем сериозен разговор за дълбоките основания на кризата и тогава ще можем с втория или с третия мандат да търсим някакво решение, без заклинание, че ще дойде апокалипсис, ако не бъде избран първият мандат, или това, за съжаление, ще остане едно отбиване на номера. номера. Това не е укор нито към кандидат-премиера, нито към хората, които са се съгласили да се кандидатират с него, но от гледна точка на това, което чувам от ГЕРБ, много прилича на отбиване на номера. Заплахи – даваме Ви това, или го подкрепете, или за нищо друго няма да говорим.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми министри, Ваши Превъзходителства! Моята реплика е към един опитен политик, какъвто е Христо Иванов, представляващ в момента една коалиция от три партии. Моят конкретен въпрос е следният: Вие, господин Христо Иванов, Вие повторихте може би около осем пъти думите диалог и разговор – разговор за България. Аз Ви задавам конкретния въпрос, на който искам да ми отговорите. Когато ние подаваме ръка за диалог, Вие на два пъти отказахте да седнете на масата за диалог, когато говорим за бъдещето на България, когато сме начертали шестте основни принципа за развитието на нашата държава. Втори въпрос, на който искам да ми отговорите: кой от тези шест приоритета, които ние сме издигнали, Вие не одобрявате? Третият въпрос, който е към Вас. Искам тук пред всички да кажете кое беше обединяващото, за да влезете в коалиция с БСП – Вашия идеологически в партията Ви опонент? Вие сте членове на Европейската народна партия и в същото време без никакви аргументи влязохте в една коалиция. Вие влязохте в една политическа формация, не партия, една „облачна партия“, цитирам, и бяхте съгласен да бъдете с „облачната партия“ само и само за да бъдете забелязани на политическия небосклон. Нещо повече, човекът, който обедини тук всички Вас в момента, беше човекът с юмрука и Вие застанехте зад него в името на какво? Отново да бъдете забелязани като една политическа система и форма – политическа партия, защото Вие сте три загубващи се, само и само да може да бъдете тук в тази зала. Последният ми въпрос: Вие по какъв начин, защото Вие казахте какво не може – искам на последния въпрос да ми отговорите: какво Вие може да направите с Вашата политическа, в случая ДБ – тройна коалиция, за да може да дадем път на тази държава, на този народ да дадем някакъв шанс? Вие казахте само какво не може. Искам да кажете Вие какво може да допринесете? Защото Вие искате да се прикрепите към един проект пак казвам, който дори не е политическа партия, само и само молехте се да бъдете заедно на изборите. Сега се молите да бъдете на предстоящите избори за местна власт. Къде сте Вие? Къде е Вашият облик? Вие загубихте лицето си, Вие загубихте политическата си идеология и затова мога да Ви кажа и да Ви предрека тук от високата трибуна, че при следващите избори тук тези, към които искате да се прикрепите, няма да Ви приемат отново. Вие загубихте Вашето политическо лице. Повярвайте ми. Искам да ми отговорите на тези точни и конкретни въпроси. Благодаря Ви за вниманието.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, уважаеми министри, уважаеми кандидат-министри! Господин Иванов, наистина Ви уважавам и внимателно изслушах Вашето изложение защо няма да подкрепите проектокабинета. Вие казахте обаче нещо много съществено – Вие казахте: отбиване на номера. Извинявайте, но във Вашето изказване същото го видях – отбиване на номера. Ще Ви кажа защо. Да, Вие не искате да подкрепите кабинета. Да, Вие имате своите аргументи. Да, донякъде Ви разбирам, че се страхувате, че ще загубите част от електоралната си подкрепа, ако подкрепите кабинет на ГЕРБ, но вижте, ние живеем в представителна демокрация. Хората се представляват от партиите. Партиите се представляват от лидерите. При положение че имаме толкова разделено и фрагментирано общество, лидерите са тези, които трябва да поемат отговорността. Ние не може да чакаме не може да чакаме на всеки следващ… през няколко месеца да пращаме хората на поправителен изпит, защото ние сме неспособни да родим нищо смислено. (Реплика от „Продължаваме Промяната“.) Лидерите са тези, които трябва да направят тази крачка за компромис. Господин Иванов, компромисът не е само от едната страна. Компромисът е всяка страна да направи крачка назад. Вие дъвкате, дъвкате на съдебната реформа толкова дълго време. Мога да Ви кажа Вие за осем месеца какво направихте, коя съдебна реформа, преместихте напред? Ние предлагахме решения. Имаме готовност и за конституционни промени, и за промяна в съдебната власт, но Вие не идвате на срещи. Знаете ли защо? Защото знаете, че няма да Ви откажем и това Ви плаши, защото тогава няма да имате никакъв аргумент защо не подкрепяте. Последно, и завършвам с това. Господин Иванов, щом намерихте 12 минути да обяснявате защо не може да подкрепите този кабинет, очаквам в дупликата си да излезете и да кажете какво е Вашето решение? Какво е Вашето решение оттук нататък, но не за дългия разговор. Дългия разговор – хората нямат време да чакат този дълъг разговор. Времето много тиктака. Вече година и половина България е в това разкрачено положение и изглежда отвратително. Очаквам Вие като лидер да излезете и да заявите например, че сте готови да вземете третия проучвателен мандат и да направите така, че България да има редовно правителство. Стига сте се крили. Извинявайте. (Ръкопляскания

може би ще продължа донякъде репликата на моя колега, но все пак искам да Ви помоля в дупликата си да ни кажете как излизаме от следното противоречие, в което се въртите. Искате разговор, за който ни трябва време, но ние не си даваме време. Ние вече четвърти пореден парламент няма да си дадем време за разговор. Искаме съдебна реформа, но не даваме време за съдебна реформа. Знаете много добре, че ако няма редовно правителство, няма да има редовен парламент, няма да има закони, свързани със съдебната реформа. Искам да Ви припомня, че гласувахме вече на първо гласуване антикорупционните закони. Ще влязат отново на обсъждане, ще редактираме каквото трябва да се редактира и ще ги приемем, но Вие няма да дадете време. Искате разговор за дълбоката реформа. Ние също искаме разговор за дълбоката реформа, но нямаме време. Нямаме време да го водим, защото този разговор можем да го водим тук. разговорът за дълбоката реформа означава дълбок анализ и Вие го знаете много добре. Тук ще реферирам може би и към изказването на преждеговорившия. Историята не започва с управлението на ГЕРБ. Историята започва преди 33 години. Ние, като говорим за дълбока реформа, трябва да направим дълбок анализ на всичките тези 33 години и Вие го знаете. Трябва да говорим за приватизацията. Трябва да говорим за „Лукойл“, за приватизацията на „Лукойл“. Не за последствията, защото ГЕРБ се бореше с последствията тези 12 години. Не съм съгласен, господин Иванов, и Вие ще се съгласите той да плати цената като курбан, а другите да се изперат. Ще водим разговор много дълбок и много дълбок анализ ще направим на целия преход. Кога започна реформа? Кога започна образователната реформа? Кога започна административната реформа? Къде са корените на всички проблеми, които имаме сега? Защото, ако не водим този разговор… …ако някой не се покае, ние няма да можем да излезем от тази ситуация, за което ни трябва време. Обяснете наистина как ще имаме време, ако няма да има правителство? Благодаря Ви. (Ръкопляскания

Благодаря за репликите. Първо, една фактологична неточност все пак да поправим, която два пъти беше повтаряна. Ние бяхме поканени на разговор от Политическа партия ГЕРБ и вярвам, че ще си спомните, че се отзовахме. Нали така, госпожо Атанасова? Ние се срещнахме с Вас, поставихме въпроса за съдебната реформа и за Вашите нагласи три пъти и не получихме отговор. Времето, господин Чолаков, в политиката се произвежда с навременни действия. С навременни действия, които чуват какво се говори и ясно приоритизират това, което наистина искаме да свършим. Ние можем да размиваме разговора за съдебната реформа колкото си искаме. Ако търсите наша подкрепа, ние сме наясно, че имаме само 20 депутати. От тази гледна точка нашата подкрепа не е решаваща. С цялата скромност на нашия размер казваме какво мислим ние. Това не задължава никого извън нас. Ако е въпросът какво мислим ние – ние поставяме един въпрос, мисля, с доста впечатляваща упоритост. Този въпрос не е за някаква реформа. Този въпрос е за конституционната реформа на модела на управление и носене на отговорност по върховете на съдебната власт, модела на Висшия съдебен съвет и на прокуратурата. Това е тема, която е сериозна, но тя не е от вчера. Има множество препоръки на авторитетни международни органи по нея. Ние доста бързо бихме могли, ако имаме желание, да се разберем дали всъщност искаме да правим такава реформа, дали сме готови и след това да си осигурим необходимото време. Идеята, че първо ще дадем време бланкетно, на абак, както се казва, а след това ще видим, сме го виждали как работи. За съжаление, не работи добре. Затова ще се върна и към въпроса на господин Иванов, какво не ни харесва? Всичко ни харесва от обявеното като приоритети. Имаме проблем с гаранциите, че тези приоритети ще бъдат реализирани. Ние не виждаме механизми и гаранции за това. Това е сериозен въпрос, защото в българската политика не за първи път се казват едни думи, а после се правят други неща. Например затова цитирам правителството на Беров. Не знам дали ще си спомните, Вие също сте отдавна в българската политика, то дойде с програмата на СДС, нали помните? Дали това реализира накрая? Така че това е моят проблем. Понеже говорихте за нашето лице, самият факт, че предизвикваме такива бурни емоции при Вас с целите си 20 депутати, мисля, че говори, че не сме чак толкова заплашени от загуба на физиономия.

Уважаеми господин Председател на Народното събрание, уважаеми господин Министър-председател, уважаеми членове на Конституционния съд, уважаеми дами и господа министри, уважаеми народни представители, уважаеми представители на съдебната власт, уважаеми господин Председател на Висшия адвокатски съвет, Ваши превъзходителства, уважаеми представители на религиозните общности в Република България, дами и господа! В началото на Четиридесет и осмото народно събрание повечето от представителите на политическите сили изразиха надежда, изразиха своята отговорност пред избирателите, че сме тук, за да решаваме проблеми, че сме тук да предлагаме решения, които са в интерес на българските граждани. В основата на тези решения почти бяхме единодушни, че диалогът, диалог, който започна трудно – по-скоро имахме един тон на конфронтация, който постепенно се снижи и се получиха условия за диалог, днес в този ден, когато трябва да гласуваме структурата и състава на Министерския съвет, всъщност на практика виждаме резултатите от този диалог. Доколко той е успял, доколко този диалог ни води към решения или към поредната заявка на политическите позиции, които, макар и ясни, в дадения случай не дават отговор на основния въпрос: как излизаме от политическата криза? Как предлагаме на българските граждани наистина да търсим решения, които да дават предвидимост в тяхното ежедневие, а не да се занимаваме с чисто политическите си дневен ред и приоритети? тази връзка, гласуването за предложения кабинет от ГЕРБ-СДС е и нашата връзка с гражданите и демонстрация на нашата отговорност дали има връзка между думите и делата ни. Поздравявам ГЕРБ-СДС за номинацията на професор Габровски като знак на отвореност към гражданското общество, това, което в много отношения е липсвало в миналото. Време е и ние, представителите на партиите тук от парламента, да направим още такива жестове и да бъдем отворени наистина към гражданското общество, към даването на възможност на надпартийни кандидатури да се опитат да поемат отговорности, включително напускайки своята комфортна зона. В същото време действията и подкрепата на кабинета трябва да бъдат основани на ясни принципи и правила – ясни принципи кой носи политическата отговорност, дали чрез коалиционно споразумение, или механизъм, който е достатъчно ясен и прозрачен, това няма значение, но има въпроси, свързани с хоризонта на управление, с Пътната карта за изпълнение на така прогласените приоритети, кадровото участие в този кабинет. В крайна сметка има или няма политическо споразумение? Във връзка с това, че повечето от тези елементи не ги видяхме, макар че ги поставихме в срещата, която имахме между парламентарната група на „Български възход“ и кандидата за премиер професор Габровски, ние в изпълнение на това, което сме заявявали до момента, че сме тук, за да работим за съставяне на правителство, подкрепено от парламента, за да работим за решаване на проблемите, решаване на кризите и да търсим решения, които са в интерес на българските граждани, ще подкрепим персонално професор Габровски като кандидат за премиер. (Ръкопляскания.) В същото време парламентарната група на „Български възход“ няма да подкрепи предложената структура и състав на кабинета поради липсата на тези елементи, за които стана въпрос, а именно: липса на политическо споразумение; липса на яснота кой носи политическата отговорност за подкрепата на този кабинет и неговите бъдещи решения. Смятаме, че ясните правила, които са подкрепени от политическите субекти, са в основата и на политическата отговорност, и на политическата отчетност, която в крайна сметка се решава по време на избори. В тази връзка отиването на избори не бива нито да ни плаши, нито да ни притеснява, но нека да си дадат сметка всички политически партии, че това е изразът и на тяхната политическа отчетност пред българските граждани. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Янев. Има ли реплика към изказването на народния представител Стефан Янев? Няма. Други изказвания има ли, колеги? Господин Кирил Петков, заповядайте.

Уважаеми господин Председател, уважаеми членове на Конституционния съд, уважаеми дами и господа министри, уважаеми народни представители! Много думи бяха изречени в днешния дебат. Искам да добавя три обективни причини защо ние няма да подкрепим правителството на господин Габровски. С уважение към господин Габровски като професор в медицината, за съжаление обаче, не мога да кажа същото и за част от неговите министри. Има министри в това правителство, като господин Николай Павлов, за когото аз вярвам, че реално е ощетил държавата с над един милион лева на ден, като подписва анекса като подписва анекса с азерската компания и се отказва от евтиния газ. Според мен това е сериозно ощетяване на държавата. Но което ме притеснява повече е прокуратурата покрай този случай. Тук въпросът е кой е препоръчал господин Николай Павлов да бъде министър в това правителство? Има ли и други министри, които са препоръчани от същите хора? Понеже господин Борисов има своето минало, своите тайни, своите зависимости – част от документите, които главният прокурор има за господин Борисов, го прави зависим от колебаещото се вътрешно убеждение на господин Гешев. Докато господин Борисов оглавява партия ГЕРБ, няма как нито партията, нито правителството, излъчено от партията, да остане независимо от същите тези хора, които заедно с господин Борисов са източвали държавата в последните 12 години. Корупционните тайни и реални зависимости правят това правителство заложник на старите грехове. Това е втората причина защо няма как ние да подкрепим това правителство. Третата причина. Време е да въведем нова практика в България, в българската политика – политиците да си спазват обещанията. Това е основен принцип на „Продължаваме Промяната“. Преди изборите обещахме, че няма да подкрепим правителство на ГЕРБ и сега изпълняваме обещанието си. Уверявам Ви, че и следващите пъти този принцип ще бъде спазен. Само така можем да променим България! Благодаря Ви.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

Господин Петков казва, че вярва, че някой е нарушил правилата и моралства от тази трибуна. Но господин Председател, понякога трябва да обръщаме и внимание кой моралства и на каква тема, защото Конституционният съд на Република България каза, че господин Петков е нарушител на Конституцията. (Бурни И че е излъгал с декларацията си, за да стане министър, а българската прокуратура отказа да разследва неговите неправомерни деяния като министър. Благодаря Ви.

само че не разбрах от Ваше лично име или от името и на господин Асен Василев. Защото, ако Николай Павлов е виновен за някакъв един милион на ден, Вие сте виновни за същото. Защото след 30 юни почнахте да взимате двете трети на високата цена и единия милион пак си го имаше. Тоест Вие от тази трибуна направихте самопризнание. Моят съвет обаче е да запазите самопризнанията за някое друго място. И да Ви информирам, че аз вчера получих от Министерството на вътрешните работи, за което им благодаря, писмо, в което казват: „По подадения от Вас сигнал от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ е извършена проверка, след приключването на която материалите са предоставени по компетентност на Софийска градска прокуратура.“ Господин Петков и господин Василев,

защото той всъщност е свидетел по това дело срещу Вас и това е причината за Вашата атака към него. И да Ви кажа последно, защото май нашата група няма много време, а ми се иска всичко да Ви кажа и искам да Ви кажа, че ако Николай Павлов стане, Вие ще лежите. Благодаря. на народните представители и въобще на политиците, е да се правим на следователи и прокурори. Много обичаме да ги заместваме в техните дела. Не мисля, че е правилно, затова Ви направих забележка. Има ли трета реплика? Не виждам. Има? След това ще Ви дам думата, като изчерпим процедурата. Видях, записах Ви, господин Павлов. Господин Петков, искате ли дуплика? Заповядайте за дуплика. Ви, господин Председател. Уважаеми народни представители, Това, което, за съжаление, виждам днес и на базата на Вашите изказвания току-що, че два месеца оставихте България в пълно безвремие. Не можахте да направите каквото и да е обединение в този парламент и когато сваляте следващото редовно правителство, поне имайте малък план как можете да поведете. Днес показахте отново пълната си импотентност. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря Ви, господин Петков. Думата поиска господин Николай Павлов – единият от кандидатите за министри. Има думата.

Заповядайте. До пет минути е лимитът, в който можете да говорите. НИКОЛАЙ ПАВЛОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Премиер, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми гости! Преди една година господин Кирил Петков и кръг, които се провъзгласиха за експерти, създадоха една гигантска лъжа как ръководството на „Булгаргаз“ и аз, господин Василев, сме спрели, сме ограничили азерския газ. Това беше направено и беше тиражирано в българското общество, а и извън пределите на държавата, именно за да бъда отстранен от длъжността, която заемах, и за да могат да влязат посредниците. (Бурни И не беше достатъчно само аз да бъда освободен, освободен беше и уважаваният доцент Иван Иванов от КЕВР. Моля, без подвиквания от залата. Има право да говори. НИКОЛАЙ ПАВЛОВ: Вкарването на посредниците беше невъзможно, без да бъдем отстранени от ръководството на „Булгаргаз“ и на КЕВР. за няколко месеца посредниците заграбиха стотици милиони левове на гърба на българския потребител. Сега и те, и техните политически покровители треперят, защото ще бъдат разобличени, защото ще им бъде потърсена сметка и ги е страх. Те обаче трябва да знаят, че истината винаги излиза наяве. След нашето отстраняване само за броени месеци „Булгаргаз“ натрупа огромни загуби. Към настоящия момент са около 1 млрд. и 200. Милиард и двеста има дългове и десетки милиони загуби. Пазарът на природен газ беше разбит. Това подрони авторитета на българската държава пред нашите съюзници и нашите партньори. Уважаеми дами и господа, никой не иска слаб съюзник. Никой не иска безпомощен съюзник. „Булгаргаз“ беше гръбнакът на българската икономика. „Булгаргаз“ осигуряваше конкурентност на българския пазар и също така „Булгаргаз“ осигуряваше минимум един милиард, който влизаше в икономиката на държавата. Но тъй като стана въпрос за азерския газ, сега ще Ви кажа и нещо, ще Ви припомня една среща, господин Петков. Искам да Ви кажа следното и всички народни представители трябва да го разберат, както и бившите партньори в правителството – господин Иванов, госпожа Корнелия Нинова. Какво се случи? Истината за азерския газ е следната: ние предотвратихме плащането на неустойки, спасихме договора. Договорът беше спасен от ръководството на „Булгаргаз“, от ръководството на Българския енергиен холдинг, също от един от министрите, който е тук в залата, с помощта на английските адвокати на Българския енергиен холдинг и на Кралския адвокат на Великобритания.

Господин Кирил Петков, Вие – от тази трибуна, от това място, на което в момента съм аз, на 4 май дадохте дума, че газопроводът ще бъде построен и България ще получава азерския газ в пълните си количества на договорната цена. Какво се случи обаче? Нито беше построен газопроводът на 1 юли, нито България получаваше количествата на договорната цена. (Реплика Напротив, с този анекс, който се подписа, Вие не договорихте нито един киловатчас повече от това, което ние договорихме на договорната, ниската цена. (Бурни ръкопляскания

от „Продължаваме Промяната“.) Народът трябва да знае! Двете трети, които ги получиха от азерите, ги получиха на четири пъти по-висока цена.

Освен това, както знаете, договорът е вързан и с банкова гаранция – покачвайки цената, Вие покачихте и банковата гаранция. Това значи нови 100 млн. долара.

ако не Ви дадат газа в Гърция. Ако не Ви дадат газа в Гърция! И също така да заведете и съдебен иск за пропуснати ползи срещу IGB“. Знаете ли какво означаваше това?

Уважаеми колеги, може ли да продължим заседанието? Това, което чухме, не е за аплодисменти, но щом сте решили. (Оживление.) Уважаеми колеги, да обясня на колегите от „Продължаваме Промяната“, които ме запитаха каква е процедурата. Процедурата е дебат по избор на персонален състав на правителството и в този избор на персонален състав право да вземат думата имат кандидатите за министри. Това е процедурата, винаги се е спазвала тази процедура. Единственото нарушение на процедурата – в тази процедура те могат да мотивират

Единственото нарушение на процедурата беше определеното време, за което си посипвам главата с пепел, но го давам на всички. Продължаваме нататък с дебатите. Има ли други изказвания? Искате лично обяснение – заповядайте, господин Петков. (Викове от

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми народни представители, току-що точно на първото изказване на първия министър от Вашето правителство се видя, че миражът на независими

анекса, който той беше подписал, се отказа от две трети от количеството на евтиния азерски газ в полза на „Газпром“. Не само това! С аргумента, че този газ не можел да тече по никоя друга тръба, освен по новата гръцка връзка, която още не е изградена. За съжаление обаче, на 1 юли този довод беше сгромолясан, когато азерската компания прекара цялото количество през съществуващата тръба на Неа Месемврия. Какво означава това? Означава, че когато той е подписал този договор, знаел, че това количество може да мине по съществуващата тръба, но е избрал да подпише договор с „Газпром“ за тези количества вместо с азерите на тройна цена. Ето, затова ние няма да гласуваме за това правителство. Благодаря Ви. Благодаря, господин Петков. Имам молба към колегите – господин Петков имаше право, тъй като беше обвинен в злоупотреба със служебно положение и корупционни практики, затова той имаше право да отговори. Затова Ви помолих да запазим тишина. Иначе спорът мисля, че ще го продължите където трябва, не тук, в тази зала. Госпожо Атанасова, Вие? Заповядайте за процедура. Благодаря Ви, господин Председател. Господин Председател, тъй като взетото право за обяснение от кандидата за министър на енергетиката господин Николай Павлов накара бившия министър-председател в лично обяснение да повтори няколко пъти една и съща лъжа, моля, господин Председател, да дадете възможност и при желание от енергийния министър да вземе думата и да потвърди или отрече думите на изказалите се. Давам си сметка, че процедурата е извън дебата за структура и състав на Министерския съвет, както и за избор на министър-председател, но ако някой твърди, че е Промяната и ако твърди, че тази Промяна, която изрича лъжи от парламентарната трибуна, ще се завърне отново, то е време да чуем истината. Нека да я чуем днес, тук и сега за да може всички в тази зала, които ще носят отговорност за приемането и подкрепата на кабинета или за сформирането на някакъв друг имагинерен такъв, да вземат своето обосновано решение. Благодаря. (Ръкопляскания от А, Вие каните министъра, аз обаче ще се придържам към Правилника и непоискана дума няма да давам. Имат право министрите – когато поискат, да заповядат. Има процедура от господин Делян Добрев. Господин Василев, изказване ли искате? АСЕН

ние министъра на енергетиката го изслушвахме и той каза, че има посредници и те са натоварвали цената с 30%, стотици милиони са загубени от българското общество заради сделките на Промяната. Затова правя обратно процедурно предложение и предлагам премиера в лицето на господин Гълъб Донев, защото и той е тук – носи отговорност за цялото управление на държавата в последните три месеца, да вземе той думата и от тази трибуна да каже – вярно ли е това за стотиците милиони, които са ограбени от българския народ, или не е вярно. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ и на Вас правя същата бележка – процедурите трябва да бъдат или по начина на водене, или съответно по Правилника. Не виждам къде се вместват Вашите процедури министрите и министър-председателят имат право да вземат думата по всяко време. Моля Ви да не превръщате дебата за избор на кабинет и персонален състав и структура в съд тук, защото в тази зала това не е мястото да се случва. Има други зали, в които, господин Христо Иванов може да Ви обясни къде се случват тези неща. Следващо изказване – господин Румен Христов от парламентарната група на ГЕРБ-СДС.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

а не да убеждавам или да умолявам тези, които са решили, че няма да го подкрепят, да го подкрепят. Това си е Ваша воля, Вие си имате Вашите избиратели, решавате каквото си искате. България има нужда от парламент, който работи. В Конституцията изпълнителната власт няма вакуум. След смяната на правителството и освобождаването на стария кабинет – било то чрез избор в Народното събрание, или издаване на указ от страна на президента, веднага встъпва в длъжност новото правителство и това е правилно. По отношение на парламента нещата не стоят така и знаете, че между два парламента се губят обикновено около два-три месеца и когато имаме редовни предсрочни избори, каквито се задават и сега, парламентът не работи. Вие знаете какво трябва да се приеме по отношение на Плана за възстановяване и устойчивост, по отношение на бюджета, който предстои. В този смисъл аз смятам, че ние в момента по-скоро работим за един редовен кабинет от гледна точка на необходимостта парламентът да работи. Няма да обсъждам качествата на премиера, той е достатъчно достоен човек, но понеже чух различни реплики в хода на изказването, без да съм с мисъл да давам съвети на хората, които са отскоро в политиката, аз винаги съм се водил от убеждението, че ние влизаме в политиката и участваме в политиката да съграждаме, а не да разграждаме. когато основното ти мото и основният ти мотив е да изчегъртваш, едва ли това е най-доброто. Ако Вие бяхте толкова добри в управлението, защото казахте, че месеци наред се опитвате да помогнете на тая държава, правя само една скоба – има хора, които десетилетия наред се опитват да помогнат на тая държава, нямаше да имате 14 депутати по-малко на последните избори, а щяхте да имате примерно 14 депутати в повече на тези избори. В този смисъл аз смятам, че ако пропуснем шанса с избор на правителство с първия мандат, много трудно ще направим правителство с втория и с третия. Впрочем с втория никога не е ставало, с третия има едно правителство – на господин Беров, а правителството на господин Станишев отива технически в третия мандатоносител, така че аз съм по-скоро скептик за създаване на правителство, ако то не се случи днес. Помислете, решете, не Ви убеждавам! България има нужда от редовен кабинет. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от Една забележка за третия мандат на правителството на Станишев – отиде си по Конституция, а не технически. Има ли реплики? Няма. Следващото изказване е на господин Асен Василев.

Благодаря, господин Цонев. Уважаеми колеги, уважаеми господин Габровски, уважаеми кандидат-министри! Моето изказване

Моето изказване ще бъде малко по-широко от избора на кабинет днес. Аз съм напълно съгласен с колегите от ГЕРБ, че България има нужда от кабинет. Напълно съм съгласен, че редовен кабинет е една от основните предпоставки, за да може страната да продължи да се движи напред. Проблемът обаче е, че преди да има кабинет, страната има нужда от това от това да се махне запушването в политическия живот и това запушване идва по една основна линия, че хора, които не са в тази зала, определят кой ще управлява държавата и какви ще бъдат политиките. Това нещо дали ще му кажем задкулисие, дали ще му кажем кукловоди, дали ще му кажем сценаристи, няма никакво значение. До момента, до който решенията за България не започнат да се вземат пред очите на всички български граждани в тази зала, а не по тайни кьошета някъде извън парламента, няма как да има легитимно правителство и легитимно управление. Всичко, колеги, може да кажете за нашето правителство, но две неща са сигурни. Първо, то имаше програма, изработена пред очите на всички български граждани (шум и реплики) от ясни политически субекти…

Докато това не се преодолее, докато е срамно за лидера на най-голямата политическа партия да признае, че се среща с президента и обратното,… …Вие разбирате ли в какво политическо небитие сме?! Лидерът на най-голямата политическа партия и президентът не могат да признаят, че са се срещали. За каква нормалност говорим, за какво възстановяване на диалога, за какво движение напред на страната говорим? Точно това е, това е моят въпрос. Какво лошо има да са се срещали, че така упорито отричат? И не е ли нормално да се срещнат, за да обсъдят как да продължи страната напред? не е ли нормално да се срещнат, за да обсъдят как да продължи страната напред? Ние, ако си спомняте, въпреки че ясно заявихме, че няма да подкрепим кабинет на ГЕРБ, поканихме господин Борисов да дойде в тази зала и пред очите на всички български граждани да каже каква е неговата визия за развитие на държавата, как той вижда развитието на България напред. Вие казвате, че сте търсили подкрепа с контактни групи, които не присъстват в този парламент. Колеги, докато не се изчисти това задкулисие, докато не се премахне този блокаж, няма как страната да има нормално управление, няма как да има нормален диалог в тази зала и няма как да се прави политика от партии, които разчитат на заложници, на хора, които по един или друг начин биват насилвани, за да продадат гласа си, биват насилвани и заплашвани, че ако не гласуват по определен начин, ще им пострада бизнесът, няма да имат дърва за зимата. Всичко това го чухме по площадите на страната. (Шум и реплики: „Ти си болен бе!“) от терористите, които са я взели в плен, и чак тогава може да продължим напред. Благодаря Ви. Има ли реплики към изказването на господин Василев? Господин Хамид, заповядайте. Благодаря, господин Председател. Уважаеми народни представители! Уважаеми господин Василев, хубаво обяснявате тук надълго и нашироко как дойде на власт Вашето правителство, но забравихте да кажете нещо. Вашето правителство дойде на власт с една огромна лъжа и нарушаване на Конституцията. Ето ги членовете на Конституционния съд, това не го казва Хамид Хамид, а това го каза Конституционният съд, но като че ли май господин Божанков е прав, май ще трябва реформа в прокуратурата, защото се чудя къде е тази прокуратура, защо не е изследвала всички нищожни решения на правителството на Кирил Петков, защото точно това следва от Решението на Конституционния съд. Всичките Ви решения бяха нищожни, цялото Ви управление беше една голяма лъжа. Благодаря Ви, господин Хамид. Втора реплика – господин Георг Георгиев, трета реплика – господин Биков. Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа! Господин Василев, това параноидно мислене, което Вие имате, е в основата на една немалка част от проблемите, които в България съществуват и в момента. Какво задкулисие първо може да бъде президентът на България? То няма по-явна политическа фигура от президента, който и да е той. Какво задкулисие може да бъде лидерът на първата политическа сила? Председател! Това, че не е в тази зала, и извън тази зала има места, в които няма задкулисие. В централата на ГЕРБ, ако искате, може да дойдете и да проверите. Всеки ден сме там и Ви чакаме. Това е параноидно мислене и Вие сте го пренесли на цяла група от хора, които през цялото време стоят, ослушват се, оглеждат се, че все някой отнякъде ще дойде и нещо ще им направи, и ще ги насилва, както казвате Вие. Никой няма да Ви насилва, но отговорност за това, което сте правили, ще бъде потърсена не само на Вас. Не се дръжте предизвикателно, колеги, моля Ви! Да запазим добрия тон. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми гости! Господин Василев, призовахте да има разум и също така, че няма лошо да има и прозрачност, когато се прави политика. Няма лошо, ако е имало среща между господин Борисов и господин Радев, да бъде запознато обществото. Казваме, че трябва да има редовен кабинет. Въпросът е: не мога да разбера защо ГЕРБ и ДПС са нервни, защо някак си са напрегнати, Може би се дразнят на „Български възход“, които всъщност провалиха избора на кабинета с тяхната заявка, е очевидно, че заявката на „Български възход“ предреши и гласуването, което ще се случи. Това изнерви тотално ГЕРБ и ДПС. Това е разбираемо. Те искат да управляват – в това също няма нищо лошо, да излязат на светло, да покажат… Разбира се, лошото е, след като управляват, защото до момента гледахме едно управление от 10 – 12 години, което беше едно управление на тъмно между ГЕРБ и ДПС, сега искат да излязат на светло. Дали ще излязат на светло? Най-вероятно, както изглежда, ще зависи от третия мандат, ако „Български възход“ спазят тяхната заявка, но това, което се случи тук, в тази зала, всъщност беше един театър и с включването на кандидат-министър, който излезе с папка да ни обяснява всъщност нещо, което беше подготвено очевидно за всички. Но най-важното всъщност е, че за всичко това, което се случва, никой не мисли за българските граждани, за това, което трябва да правим тук в тази зала, да правим политики и най-малкото да гласуваме бюджет, на който и удължаването беше изтеглено. Нямаме и входиран бюджет, с който да наложим това, което очакват и българските граждани, и българският бизнес. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ЦОНЕВ: Не беше много реплика, господин Ананиев. От тази реплика разбрах, че трябва да се обърна към ръководството на Народното събрание да увеличи светлината в залата, тъй като се оказва, че ГЕРБ и ДПС тук са на тъмно. (Смях.) Дуплика – господин Василев. Благодаря, господин Цонев. Господин Хамид, Конституционният съд се произнесе преди изборите, които ние спечелихме, в добре избран момент – около две седмици преди тях, и ние бяхме избрани, след като българският народ беше наясно с Решението на Конституционния съд, така че никой никого не е лъгал. Но аз съм съгласен с Вас за прокуратурата. Добре е да няма пак преписки и папки, които застояват, независимо дали са за нас, или за колегите от ГЕРБ, или за някои други колеги. Нека всички да влязат в съд и нека съдът се произнесе. Проблемът, който ние обсъждаме с прокуратурата, е, че шест-десет години такива преписки не влизат в съд. Това е големият проблем. Относно репликата на господин Биков, за какво беше, за параноидното мислене. Господин Биков, аз разбирам, че този куклен театър, който се разиграва, може на Вас и да Ви харесва, но той е пагубен за България. Много малко хора има в тази зала, които реално казват каквото мислят. В това отношение, между другото, с колегите от ВЪЗРАЖДАНЕ, колкото и да сме на различни гледни точки, казват това, което мислят, за което искам да ги поздравя. Аз съм силно несъгласен с тяхната гледна точка, но те поне са честни, те не се крият, те не се прикриват зад паравани. Те казват: ние смятаме, че това е добре за България по такива и такива причини. Ние казваме пък: смятаме, че нещо друго е добре за България по такива и такива причини. Отиваме на избори, българският народ решава. Не се опитваме да организираме привидна, фасадна, компромисна, идеологична постановка, в която на актьорите предварително са им зададени репликите от хората зад кулисите и зад сцената. Това го гледахме достатъчно дълго в последните 30 години, и това е, което доведе България до последно място по всичко в момента в Европейския съюз. Докато хората, които носят политическата отговорност, не я поемат, няма как страната да тръгне напред. И разговорът, за който господин Иванов каза, че трябва да се състои: какво се е случвало в страната, дали е имало фирми, които са отнемани, дали е имало хора, които са заплашвани, дали е имало животи, които са разбити, защото са отказали да работят за партията, новата партия, не старата, това трябва да се чуе. Защото, колеги, ефектът на това всичко да се замита под килима, идеологично да си говорим в една красива постановка, е, че един милион българи напуснаха страната и сигурно имаме поне един милион във вътрешна емиграция, които са се изолирали от държавата и нейната работа и се опитват някак си да си построят живота без досег с нея. Това, както господин Христо Иванов каза, е дефиницията на болно общество и лечението започва с това – да пуснем прожекторите, да погледнем в огледалото и да сложим правилната диагноза на това, което се случва като политически процес.

Преди да започна изказването си, за сведение на господин Василев, Господин Борисов и президентът Радев не са се срещали. Не знам кой Ви е заблудил или умишлено разпространява дезинформация. Бойко Борисов и Румен Радев са политически опоненти почти веднага след избирането на президента Радев 2016 г. и това не се е променило до ден днешен. За Ваша информация. А иначе днес като всяка една отговорна коалиция ГЕРБ-СДС има задължението да предложи на Народното събрание в съответствие с процедурите, заложени в Конституцията, кандидатура за министър-председател, структура и състав на правителство, правителство, оглавявано от безспорен обществен авторитет като професор Габровски, и съставено от хора със сериозна експертиза и доказан професионализъм, хора, необвързани с политически партии, и с опит, който им позволява да вземат адекватни управленски решения от първия момент. Това е отговорност, която имаме не само пред нашите избиратели, а и пред гражданите, които не са гласували за нас. Именно отчитайки тези обстоятелства, правим сериозен компромис, като не се възползваме от правото си да предложим кабинет с ясен политически профил, каквато е традиционната логика за партията, спечелила изборите. Даваме си сметка пред какви предизвикателства е изправена страната, знаем също така какви могат да бъдат последствията от продължаващото управление през служебни кабинети, назначавани и ръководени от президента. На България ѝ е необходимо редовно правителство с легитимност от парламента, което да реализира неотложните приоритети пред страната с помощта и под контрола на Народното събрание. Тук е мястото обаче да обърнем внимание на два принципа, които сякаш бяха забравени в последните близо две години. Първо, всяка партия, попаднала след избори в Народното събрание, представлява не само хората, гласували за нея, а и всички останали граждани. Всеки един от нас е отговорен и дължи отчетност и на хората, негласували за него, а понякога дори най-вече на тях. В последните няколко кратки издания на парламента се нагледахме на престъпна инфантилност, пренебрегваща този принцип. Някои се самообявиха за добри, правилни и почтени и започнаха да сочат всички останали за лоши, корумпирани и опаковани в калъпа на така нареченото статукво – понятие, което също очевидно остана не до края разбрано от новите революционери. Групи от обществото бяха фанатизирани до степен такава, че са готови по-скоро да видят институциите съсипани, отколкото да разговарят с онези, които мислят различно. Постепенно лидерите на революцията се превърнаха в следовници, ходещи след прищевките на почти необратимо радикализирания си електорат. А когато започнеш да следваш, а не да лидираш, започваш да отразяваш и лошите черти на тези, след които ходиш. Станахме свидетели на пълзяща вулгарност и арогантност, често преливащи в откровена глупост. Българското общество бе тежко разделено и ще минат години, докато се излекува. Хубаво е поне, че опитите за тирания на мнозинството в предишния парламент не успя да се развие докрай все пак станахме свидетели на незаконни арести, тормоз на опозицията и своеволия от страна на МВР, но нормализацията трябва все пак да тръгне отнякъде и е добре това да стане колкото се може по-скоро – за предпочитане още днес. Втората основна идея на парламентарната демокрация, която сякаш беше забравена през последните две години, е това, че всички в тази зала представляваме гражданите, а не сме техни делегати. Делегатът е обвързан само и единствено с възложеното му и няма право да се отклонява от делегираната му от други воля, а представителите имаме собствена отговорност да представляваме гражданите, като разчитаме на собствената си преценка и съвест за това какво е обществено добро. Дължим отчет за действията си пред избирателите, но преценката за правилността им е само и единствено наша. Затова, когато днес взимаме решение при гласуването на кабинет, е хубаво да припомним този принцип, защото предизвикателствата са прекалено много, за да можем да си позволим безотговорност или авантюризъм. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Митов. Има ли реплики към изказването на Даниел Митов? Не виждам. Следващо изказване?

Уважаеми господин Председател, господин Премиер, министри, гости, дами и господа народни представители! Днес нямаме рутинна парламентарна процедура,

Дали това ще се случи, не мога да отговоря, но със сигурност няма да се случи по обичайния начин, защото днес ясно оформено мнозинство няма и за това си има причина. Някой беше споменал преди малко за големия слон в залата –аз слон не виждам, огледах се няколко пъти. В залата има нещо друго – тук трайно са се настанили и материята, и духът на противопоставянето за съжаление, то е толкова голямо, че като че ли не остава място за нещо друго. Разберете ме добре – общественото мнение винаги предполага полифония. Политиката е и критика, и дебат, защото за разлика от формалната логика, където истината и лъжата са явни, тук истината винаги е някъде там. Но когато сведеш политиката само и единствено до противопоставяне, само и единствено до омраза те водят след себе си само и единствено противопоставяне и само и единствено омраза. Ако правим аналогия с електротехниката, това е електрическа система, която не може да завърти никакъв двигател, а само ѝ горят бушоните. Ако направим аналогия с локомотив, неговата пара отива само в свирката и той не може да се придвижи напред. Днес няма да Ви агитирам, говорейки патетично, за някаква коалиция на разума наистина звучи патетично, може би излишно. Искам само да маркирам алтернативата – ще имаме още десет заседания на парламента, категорично няма да можем да свършим това, което трябва да свършим; ще отидем на избори през март и прав е колегата – никой не може да твърди, че да се отиде на избори е нещо лошо и вредно за демокрацията, лошото е друго, че след едни нови избори тук ще е същото и дори някой да има малка конюнктурна полза – няколко калории в повече обществена подкрепа, дори и ние, това няма да доведе до нищо различно, докато единствено духът на противопоставянето не напусне тази зала. Споменах преди малко за коалицията на разума. Не знам дали ще има коалиция на разума, но ако предозираме демокрацията за пети път, много се боя всички да не се окажем в коалицията на ненужните и непотребните – всички, което ще бъде най-голямата коалиция. И някой спомена преди малко за стари грехове. Стари грехове имат всички. Хайде да не трупаме нови.

Господин Дончев, Вие говорите за коалиция на разума и как всички заедно да започнем да работим.

Вторият ми въпрос е и коментар, господин Дончев. През 2020 г. започнаха протестите срещу третия кабинет на господин Борисов. Тогава нито ние бяхме в политиката, нито „Продължаваме Промяната“ съществуваше като партия. Проблемът, който има, не е, че партиите в този парламент не си говорят. Проблемът, който има, е, че управлението на третия кабинет на господин Борисов доведе нещата дотам, че големи групи в българското общество спряха да си говорят и въстанаха една срещу друга и че Вие от тогава до сега упорито се преструвате, че това не се е случило и че няма никакъв проблем. Докато този фундаментален проблем не бъде разрешен,

Не знам дали със срам, или без срам, но много хора се срещат с него постоянно. Подозирам, че не изпитват много срам. И както обичайно, сте ме разбрали грешно. Не казах всички да плеснем с ръце и да се прегърнем. От това по-подозрително няма. Знаете старата максима, че когато всички са в управлението, Та в опозиция исках да кажа, че освен модуса на противопоставянето, трябва да намерим алгоритъма понякога да сме съгласни за нещо, особено когато то е правилно. Дали това ще е кабинетът на Габровски или ще е нещо друго, но хайде да опитаме понякога да сме съгласни за нещо. И знаете ли, господин Василев, понякога народните представители тук се опияняват от някакви много силни думи, които са казали, когато се срещнете с хората – на улицата, в метрото, в някое селско читалище, нито една казана дума тук няма значение. Единственото, което има значение, е какво сме направили и какво не сме направили. И когато през март или по-късно, надявам се, се наложи да се видите с хората, които и да са те, където и да ги срещнете, единственият въпрос, който ще Ви задават, е какво сте направили и какво не сте направили. (Ръкопляскания от Има ли други изказвания? Не виждам. Закривам дебата. Ще пристъпим към гласуване на първото решение. Ще изчакам всички народни представители да влязат в залата. залата. Преди това, извинете ме, беше поискал думата и дори си бях записал, но пропуснах – кандидатът за министър-председател в края на дебата искаше думата. Заповядайте, професор Габровски, с извинение, че забравих да Ви дам думата. Уважаеми господин Председател на Народното събрание, уважаеми господа министри, уважаеми господа и дами народни представители! Силно съм обезпокоен от това, което виждам. Имам чувството, че сме в предизборна кампания – тук започнаха да валят лозунги, започнаха да излизат едни фрази, които вече няколко пъти сме ги слушали през последната година и половина и които най-вероятно ще трябва да продължим да ги слушаме. По същество всъщност не бяха казани много неща. Аз не разбрах какво точно против имате тези седем точки и защо няма да ги подкрепите, защото тези седем точки всъщност са в интерес на всички български граждани? Твърдението, че няма конкретика в тези седем точки, също смятам, че не е основателно. Какво неконкретно има в това, че трябва да се гласува бюджет за 2023 г.? Какво неконкретно има в това, че само преди седмица получихме един шамар за Шенген и едно петно, което ние трябва по най-бързия начин – заради самите себе си, да се опитаме да махнем? Какво неконкретно има в това, че на 1 януари 2024 г. бихме могли при определени обстоятелства да сме част от еврозоната, а при други обстоятелства не? Какво неконкретно има в това, че нашият европейски и евро-атлантически път и ориентация са поставени на изпитание? Поради тази причина аз не мога да приема аргумента, че няма конкретика в тези седем точки. Не видях нито едно твърдение, от която и да е, може би само от една парламентарна група, че това не е добре за България. Напротив, всички тези неща са добри за България. Стори ми се също така, че всички се съгласиха, че няма как да се върви по този разумен и правилен път, ако нямаме работещ парламент, ако нямаме работещо правителство. И какво се оказва? Всички са съгласни, че това е добро, всички са съгласни, че то е добро за всички, всички са съгласни да го подкрепят, но няма да подкрепят правителство, след което следва една предизборна риторика, която, честно да Ви кажа, на мен като един активен гражданин все пак, започва да ми омръзва, а не знам до каква степен е омръзнало на хората, които са малко по-малко заинтересовани от политика. Бих си позволил да кажа и нещо друго: отправени бяха реплики за свободата на избора, който съм имал при подбора на министри и така нататък. Подобни реплики със сигурност имат своето място и биха били оправдани до момента, в който представих състава на това правителство. Мисля, че тук ясно се виждат както свободната ми воля, така и опитът ми да се обърна към абсолютно всички – и сегашни, и предишни политически сили, като обединя хората, които съм представил, с един общ знаменател и той е професионализъм. Аз не чух нито една дума срещу професионализма, изключвам тук конкретната риторика от преди малко, срещу професионализма на когото и да е от тях. Какво се оказва? Имаме добра програма, която е в интерес на всички. Имаме хората, с които да я направим. Притиснати сме от времето в този свой избор и въпреки това сме против това правителство против този състав на Министерския съвет. За мен това е необяснимо освен през призмата на чисто политическото говорене и тук беше моята роля, и тук започвам да се притеснявам, че съм се провалил, защото исках да създам това доверие между различните политически сили, да се намали тази конфронтация, да се намали този тип говорене и да стане обединението около тези безспорни точки с хора, които са безспорни професионалисти. Все още имам надежда, че не съм се провалил и се обръщам към Вас с молба за последен път да надскочите този тяснопартиен егоистичен интерес. Това, което ни предстои в следващата година, е различно. Ние сме притиснати от срокове, които ще нанесат непоправими щети както върху имиджа на България, така и върху чисто финансовите състояния. Ако ние нямаме правителство, това означава, че ще губим пари по Плана за възстановяване и устойчивост. Ние ще продължаваме да губим пари по европейските програми. Ние най-вероятно няма да влезем в еврозоната и няма да станем окончателно част от европейското семейство и ние ще подложим на изпитание най-вероятно основното, за което сме се борили 30 години – нашата геополитическа ориентация. За мен това е неприемливо като гражданин. Затова отново Ви моля, умолявам Ви, обърнете се към разума си, обърнете се към спокойствието и подкрепете този кабинет. Благодаря Ви. (Ръкопляскания Сега предстои да видим как ще откликнат на този Ваш призив народните представители. Уважаеми колеги, пристъпваме към гласуване на първия проект за решение, а именно:

декември 2022 г. РЕШИ: Избира Николай Стефанов Габровски за министър- председател на Република България.“ Преди да пристъпим към гласуване, да Ви припомня, че ако не бъде избран кандидатът за министър-председател, другите две решения няма да се гласуват.

на министър-председател. Гласували 238 народни представители: за 113, против 125, въздържали се няма. Предложението не е прието. Уважаеми колеги, с това е изчерпана конституционната процедура във връзка с Указа на Президента за избор на министър-председател. Преди да дам 30 минути почивка, искам да Ви прочета едно съобщение. Във фоайето на Европейски кът ще бъде открита изложба на икони, изписани от деца при неделното училище в храм „Св. Николай“ във Велико Търново. Експозицията е посветена на коледните празници по инициатива на парламентарната група на „Демократична България“. Благодаря много на господин Габровски, на кандидатите за министри, на служебния кабинет и на всички. Почивка